Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam 3. izredno sejo Državnega zbora, ki sem jo sklicala na podlagi drugega odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Uvodoma, spoštovane kolegice in spoštovani kolegi, 30. maja nas je zapustil gospod Boris Pahor v častitljivi starosti. S svojim življenjskim delom je pripomogel k ohranitvi slovenskega jezika in kulture v zamejstvu ter neprecenljivo prispeval k utrjevanju in poglabljanju slovenske zavesti in identitete, tako med našimi rojaki v zamejstvu kot tudi med Slovenci v matični domovini. Vljudno vas prosim, da spomin nanj počastimo z minuto molka.

Najlepša hvala. Naj počiva v miru. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: Jožef Horvat, Janez Cigler Kralj, Jernej Vrtovec, Vrtovec, Felice Žiža od 16. ure dalje, Anja Bah Žibert in Jelka Godec od 15. do 17. ure. Na sejo sem vabila predsednika Vlade dr. Roberta Goloba ter kandidatke in kandidate za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije k 1. točki dnevnega reda ter kandidata za poslanca Bojana Čebelo in predstavnika Državne volilne komisije k 2. točki dnevnega reda. Vse prisotne lepo pozdravljam! Prehajamo na **določitev dnevnega reda** 3. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v ponedeljek, 30. maja 2022, s sklicem seje.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

Ker poslanec dr. Robert Golob v času, ko opravlja funkcijo predsednika Vlade, ne more opravljati funkcije poslanca, je Državna volilna komisija Državnemu zboru posredovala sklep, s katerim je ugotovila, da pripada pravica opravljanja funkcije poslanca namesto poslanca, ki opravlja funkcijo predsednika Vlade, gospodu Bojanu Čebeli. Sklep Državne volilne komisije je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru tudi pisno poročala in predložila predlog sklepa. Želi predsednica komisije gospa Janja Sluga predstaviti poročilo Komisije? (Ne.) Ne. Želite morda besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne.) Nihče, prav. Potem dajem besedo poslankam in poslancem. Želi kdo besedo? Nihče. To se pravi, da je razprava zaključena in prehajamo na glasovanje. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa: V času, dokler poslanec dr. Robert Golob opravlja funkcijo predsednika Vlade, opravlja funkcijo poslanca Državnega zbora od današnjega dne Bojan Čebela, rojen 28. 3. 1955, stanujoč Zabočevo 11, Borovnica. Glasujemo.

Poslanskega kolega gospoda Bojana Čebelo vabim, da se nam pridruži in zasede svoje poslansko mesto. Pozdravljeni gospod Čebela, želim vam, da bi v poslanskih klopeh uspešno opravljali delo poslanca.

Na podlagi prvega odstavka 112. člena Ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 229. člena Poslovnika Državnega zbora je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob predlagal Državnemu zboru imenovanje ministric in ministrov Vlade Republike Slovenije. Listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre je predsednici Državnega zbora predložil 25. maja 2022. Predsednik Vlade Državnemu zboru tako predlaga, da imenuje: gospo Sanjo Ajanović Hovnik za ministrico za javno upravo,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 gospoda Danijela Bešiča Loredana za ministra za zdravje, gospo mag. Tatjano Bobnar za ministrico za notranje zadeve, gospoda Klemna Boštjančiča za ministra za finance, gospoda Uroša Brežana za ministra za okolje in prostor, gospo Tanjo Fajon za ministrico za zunanje zadeve, gospoda Matjaža Hana za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda dr. Aleksandra Jevška za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, gospoda mag. Bojana Kumra za ministra za infrastrukturo, gospoda Luko Mesca za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda dr. Igorja Papiča za ministra za izobraževanje, znanost in šport, gospo dr. Emilijo Stojmenovo Duh za ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo, gospoda Marjana Šarca za ministra za obrambo, gospo Ireno Šinko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gospo dr. Dominiko Švarc Pipan za ministrico za pravosodje in gospo dr. Asto Vrečko za ministrico za kulturo. Zdaj dajem besedo predsedniku Vlade dr. Robertu Golobu za dopolnilno obrazložitev predloga imenovanj. Izvolite.

Hvala lepa, gospa predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Žal vas ne morem več naslavljati s kolegicami in kolegi, ampak

ne bom preveč dolg pri obrazložitvi, tudi se ne bom ponavljal na tisti točki, kaj vse je to, kar našo vlado čaka, katere so naše prioritete. Jaz mislim, da je to jasno, kateri so naši dolgoročni cilji in predvsem kaj je naša zaveza ljudem. Tistim, ki so nas volili, in tudi tistim, ki nas mogoče niso še, pa kljub temu bodo deležni rezultatov delovanja naše vlade. Rad bi naredil nekoliko drugače. Dovolil bi si pogledati na sestavo vlade, obrazložiti, zakaj smo sledili enemu konceptu, ki ga jaz imenujem koncept uravnoteženosti, lahko tudi raznolikosti, če hočete. Konceptu, za katerega verjamem, da je edini možen, če želimo dosegati res velike učinke, če želimo res realizirati velike cilje. Vlada, ki je danes pred vami, je vlada dveh svetov. Je vlada na eni strani izkušenih politikov, teh je recimo od 17 danes 8 ali pa 9, odvisno, kako jih gledate. Polovico vlade sestavljajo izkušeni politiki. Zakaj izkušeni politiki? Zato, ker ne želimo, da bo vlada novincev potrebovala 100 dni miru, ker vemo, da ga ne bomo dobili, niti ga nočemo. Niti nismo hoteli miru pred imenovanjem vlade niti ne bomo pričakovali miru po imenovanju vlade. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so razmere v svetu zaostrene, in zaradi tega, ker tega miru si ne moremo vzeti – zaradi ljudi, ne zaradi opozicije ali kogarkoli drugega. Ta prva polovica izkušenih politikov so ministrice in ministri, ki so imeli izkušnje ne samo na evropski sceni, kot poslanci, ne samo kot ministri v prejšnjih vladah ali predsedniki vlad, ampak tudi – najbolj banalno – ministri, ki so bili župani. Hočemo imeti v izkušnjah, v politiki raznolikost. V vlado združujemo tudi z vidika izkušenih politikov vse segmente političnega življenja – od lokalne skupnosti pa do mednarodne skupnosti, katere del smo, od skupnosti, v kateri živimo, do skupnosti, v kateri delujemo in uresničujemo svoje strateške interese. To je prva polovica vlade. Druga polovica vlade so strokovnjaki. Med strokovnjaki je kar nekaj takih, ki so realizirali akademsko kariero; je pa tudi nekaj takih, ki so realizirali področno, na svoji stroki, svoje izkušnje in svoje dosežke. Ravno ta uravnoteženost izkušnje iz politike na eni strani in strokovnost ter tudi zagon teh strokovnjakov na drugi strani so v resnici, če hočete, noviteta. Seveda bi se lahko odločili po zgledu kakšne večje države in bi imenovali izključno kabinet, ki bi bil političen. Lahko bi imeli 9 ministrstev in bi imeli samo politike, ampak jaz v tak koncept ne verjamem, zato ga kot mandatar ne bom predlagal in ga tudi ne predlagam. Verjamem, da moramo združevati oba svetova. Verjamemo, da samo politični svet za tako zahtevna obdobja, v katerih smo danes, ni dovolj. Verjamem, da moramo politični svet nadgraditi s strokovnjaki. In zaradi tega prihajamo z drugim, če hočete, desnim krilom, v katerem so strokovnjaki. Ljudje, ki mogoče nimajo političnih izkušenj, so pa se zato dokazali v svoji stroki. In med njimi so večinoma posamezniki, ki jih družba v stroki ali pa družba na širše tudi prepoznava kot take. Vlada bo uravnotežena tudi ne samo po teh dveh krilih, ampak bo uravnotežena tudi po spolnih kvotah, po razmerju med ženskami in moškimi. Več kot 40 % tudi danes predlaganih ministric je korak v to smer. Ne samo zato, ker je v parlamentu danes to že stanje, še manj zato, ker bi bilo to moderno, ampak zato, ker dejansko verjamemo, da samo z ravnovesjem in uravnoteženostjo lahko dosegamo najboljše rezultate, tega imamo največ ministric kadarkoli do sedaj. In jaz verjamem, da je tudi to eden ključnih razlogov, zakaj bo ta vlada tudi najbolj uspešna do zdaj. V to sploh ne dvomim. In ta vlada, kljub vsemu temu, ima 5 doktorjev znanosti, da ne bi kdo začel niti sanjati o tem, da ne vemo, kdo prihaja in zakaj prihaja. In ima, razen dveh primerov, ki sta bila izpostavljena, zelo visoko usposobljene ljudi, tudi na političnem delu. Če kaj, sem zadovoljen, ker ne glede na take ali pa drugačne odzive, pa niti ne mislim na odborih, na odborih je šla stvar zelo lepo in gladko skozi, ampak predvsem pred tem, verjamem, da prihaja vlada, na katero bomo vsi, tudi sam, v kratkem ponosni. Tudi vi. Zato ker prihaja vlada, ki v resnici želi delati za korist vseh državljank in državljanov in za dobro države. Kot rečeno, vi ste se z vsemi kandidati zelo podrobno seznanili. Jaz si bom vseeno danes dovolil, da grem poimensko skozi. Začel bom z izkušenimi politiki. Začel bom s kandidatko za ministrico za zunanje zadeve in evropske zadeve Tanjo Fajon. Ne zato, ker je vi ne bi poznali, ampak zaradi tega, ker je prav in si vsak bodoči minister in ministrica zasluži, da se ga oziroma jo predstavi tudi tukaj. Če je kaj pri gospe Fajon pomembno, ni to, da je pomembno, da je slučajno tudi predsednica koalicijske stranke. Pomembno je to, da ima zelo bogato kariero v Evropskem parlamentu in mednarodni politiki, ker je to tisto, kar jo v resnici tudi kvalificira, zato da bo lahko tako odgovorno funkcijo ustrezno opravljala. V preteklosti nismo imeli te sreče. In mogoče je to tudi eden od razlogov, zakaj smo bili manj uspešni ali pa zakaj se je moral predsednik Vlade več s tem ukvarjati, pa čeprav ni to njegova osnovna naloga. Jaz verjamem, da bo tokrat tudi na ta račun zunanjepolitična in mednarodna stroka v ustreznih rokah. Fajon je sicer bila zelo aktivna v Evropskem parlamentu, tudi na področju azilne in migrantske politike, in to je zagotovo eden od izzivov, s katerim se srečujemo tudi danes. Ne po lastni izbiri, ampak ukrajinska kriza se žal ne končuje in begunski val iz Ukrajine se je v resnici komaj začel. In ne, žal se z njim ne soočamo na ustrezen način. Tudi mi v Sloveniji. Drugi kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadeve – gospod Luka Mesec. Tudi on je izkušen politik, pa ne samo zato, ker je še vedno koordinator Levice, ampak predvsem zaradi tega, ker je še preden je postal poslanec, in poslanec je že, v tem primeru dva mandata, tretji mandat; ampak že pred tem bil zelo aktiven tako na področju socialnih pravic, na področju borbe za socialno pravično državo in borbe proti prekarnosti. V zadnjem času se ga mogoče bolj vidi samo skozi stanovanjsko politiko, ker je na tem področju tudi osebno aktiven. Malo se moramo hecati, da ne bo preveč zares. Ampak ne, pomembno je, da sta prekarnost in socialno pravična država njegova agenda, odkar se ukvarja s politiko. In zaradi tega je za to funkcijo, za katero danes kandidira, nedvomno zelo poklican, ker je to njegovo poslanstvo. Kandidat za ministra za obrambo gospod Marjan Šarec. Bil je predsednik Vlade. Res je bil predsednik Vlade za krajše obdobje, ampak kljub temu se je uspel zelo jasno profilirati, spoznal je sistem. Na nek način je poklican za to, da lahko soustvarja in soodloča o vprašanjih nacionalne varnosti, tudi zaradi funkcij, ki jih je opravljal v preteklosti. Še bolj pomembno, vsaj meni pomembno, je njegovo delovanje, preden je vstopil v politiko, to je županovanje v Kamniku in predvsem prostovoljsko delovanje v gasilski dejavnosti. Eden od kriterijev, za katere verjamem, da jih bo s pridom uporabil za to, ko bo moral iskati, moral iskati sobivanje med vojaško in civilno sfero znotraj varnostnega proračuna. Sam res verjamem, da sta reševanje in civilna zaščita lahko pomemben del varnostne politike in da sta danes premalo izpostavljena s tega vidika; in da je gospod Šarec ravno tukaj ustrezna oseba za ta sektor. Dr. Dominika Švarc Pipan, kandidatka za ministrico za pravosodje. Mislim, da ne samo zato, ker ima zelo jasna in močna in odločna stališča o marsičem, kar zagotovo potrebujemo, da se bo tudi pravosodje nalezlo jasnih in močnih in odločnih stališč, ampak tudi zaradi tega, ker je zgradila zelo prepoznavno mednarodno kariero na tem področju. Uveljavila se ni samo v Sloveniji, uveljavila se je tudi v mednarodnih vodah. In lahko smo samo veseli, da se je odločila, da se pridruži vladi in nam pomaga, da pravni državi damo ponovno zalet in veljavo. In verjamem, da je kot oseba zelo ustrezna ravno za tako funkcijo, tudi zaradi karakterja. Gospod Matjaž Han, kandidat za ministra za gospodarstvo in tehnologijo. Gospoda Matjaža Hana seveda v parlamentu vsi odlično poznate. Nenazadnje je bil izvoljen za poslanca že šestkrat. Tako da mu političnih izkušenj, ne vem, mogoče še kdo na desni, ampak jaz bom kar izbral njega, da mu jih nihče ne more oporekati. Še bolj pomembno, prihaja iz podjetniških vod. On je po naravi in po duši še vedno podjetnik. In imeti podjetnika, ki ima tako bogato politično kariero za sabo, na ministrstvu za gospodarstvo je zame v tem trenutku edina možna izbira. Pa še župan je bil. še župan je bil. Tako da združuje v sebi marsikaj. In ljudje, ki so univerzalisti, so v tej vladi toliko bolj dobrodošli, ker vem, da bomo imeli izzive, ki bojo horizontalni, in se bomo morali o njih dosti pogovarjati, ne glede na ministrsko razdelitev. Gospod Matej Arčon, kandidat za ministra za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Gospod Matej Arčon je tudi moj prijatelj, ne bom tega skrival prav kaj dosti, ampak to ni njegova glavna kvalifikacija. Gospod Matej Arčon je v svoji bogati politični karieri, dvakrat je bil župan Nove Gorice, bolj pomembno je, da je bil ves čas – tudi zaradi tega, ker živimo ob meji izjemno aktiven v čezmejnem delovanju na relaciji Nova Gorica in Gorica. V tem času je bil eden od soakterjev in tvorcev tudi evropsko izjemno prepoznavnega projekta, pa ne mislim samo na Evropsko prestolnico kulture, ampak predvsem na EZTS GO. To je tudi v evropskem prostoru eden redkih projektov, kjer je dokazano, da lahko dva naroda čez mejo živita dejansko v sožitju kot eno. To je eden redkih projektov, kjer smo lahko izbrisali mejo iz svojih glav. In znotraj tega projekta ni meje med Italijo in Slovenijo, ampak smo vsi prebivalci tega območja eno, vsi pripadamo istemu teritoriju. In to zavedanje, če hočete simbolno, o Evropi brez meja je tista stvar, za katero verjamem, da jo bomo marsikdo od nas, predvsem pa tudi Matej Arčon, prinesli tudi v delovanje te vlade in jo tudi dvignili na evropski nivo. Ja, res je pa, da je bil tudi pobudnik Evropske prestolnice kulture, ki je spet ne projekt enega mesta ali ene države, ampak projekt dveh mest v dveh državah, ki sta se na ta projekt prijavili in tudi zmagali enovito, ne glede na razlike v jeziku, v kulturi ali pa predvsem administrativne, ker so vse ostale razlike bile vmes že izbrisane. Dr. Aleksander Jevšek, kandidat za ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Tudi gospod Jevšek je eden od ljudi, ki ima sicer doktorat znanosti, bil je zelo aktiven v policiji, se pravi v javnem sektorju, kasneje se je pa aktiviral v političnem prostoru in ima v političnem življenju zelo bogate izkušnje. Najbolj znan je po tem, da je dva mandata župan Murske Sobote, enak pomembno je, da je tudi hkrati vodja, da je predsedoval Skupnosti občin Slovenije, kar pomeni, da ima izjemen vpogled v regionalno politiko v Sloveniji. Predvsem pa ima izjemen vpogled v to, kaj vse še moramo narediti, česar nismo naredili v tridesetih letih, da bomo v Sloveniji končno vpeljali regionalizacijo; in to tako, ki ne bo izhajala iz iskanja lukenj v evropskih pravilih, ampak bo izhajala iz potreb ljudi, ki živijo v Sloveniji. Verjamem, da je s tega vidika regionalna politika in tudi kohezijska v njegovih dobrih rokah in da bo s tega naslova lahko dosti dal tej vladi. Kandidat za ministra za okolje in prostor, še en župan, v tem primeru župan Občine Tolmin s, moram prav izračunati, 16-letnimi izkušnjami, gospod Uroš Brežan. Tudi to, da se župani končno spet odločajo, da se vračajo v zakonodajno in v izvršno oblast, se mi zdi zelo pomemben korak naprej, nenazadnje so župani tisti, ki čutijo posledice dejanj iz parlamenta in Vlade v svojem vsakodnevnem življenju, ker morajo te posledice obrazlagati ljudem. In ravno s tega vidika sem zelo zadovoljen, da se je gospod Brežan odločil, da sprejeme ta v resnici nehvaležen izziv – biti minister za okolje in prostor in na ta način naslovi vse te dileme, s katerimi se je soočal v dolgi županski karieri. Kandidat za ministra za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Mag. Kumer je pa že, lahko ga damo med bogate izkušnje, ampak je že napol dvoživka. Zakaj? Pa v pozitivnem smislu. Mag. Kumer ves čas niha med gospodarstvom na eni strani, začel je svojo kariero v gospodarstvu, in izvršno oblastjo na drugi strani. Ima zelo prefinjen občutek za zakonodajo in dejansko ima področno zakonodajo v malem prstu in tudi zelo lepo obvladuje usklajevanje katerihkoli zakonov, ne glede na to, koliko so težki, med vsemi vejami oblasti. Po drugi strani je pa s svojim delovanjem v gospodarstvu razvil tudi občutek, ker je delal v prodaji, za stranke in razume, da so stranke kralji. In enako razume, da v politiki so kralji v resnici ljudje in ne politiki. In ravno ta dvojnost je tista, zaradi katere vem, da bo znal nasloviti enega najhujših izzivov, ki ga imamo pred seboj, in to je zeleni preboj. Zeleni preboj bo potreboval vse znanje in predvsem vse sposobnosti, ki jih bomo v celi vladi imeli, če bomo hoteli s tem iti naprej zares učinkovito. To so bili politiki, izkušeni politiki, ljudje, ki so že imeli tako ali drugačno delovanje v vseh vejah oblasti, od lokalne do parlamentarne oziroma izvršne oblasti. Če smem preiti na strokovnjake, bom namenoma začel pri mag. Tatjani Bobnar, to je kandidatka za ministrico za notranje zadeve. Bobnar je zagotovo ena od najboljših poznavalk, če ne najboljša poznavalka policijskega ustroja, ustroja policije in predvsem tega, česa policija ne bi smela početi. Verjamem, da bo v vlogi ministrice znala vse, tako pretekle kot tudi bodoče izzive, kateregakoli, pretekle izzive, mogoče tudi kakšnega lastnega, ustrezno nasloviti skozi spremembo in pripravo zakonodaje, regulative in tudi operativnih navodil ter tudi organizacijskega ustroja. Jaz verjamem, da je ravno ta podsistem ključen z vidika depolitizacije, in njena osnovna naloga je depolitizacija policije. Tega sploh ne skrivamo. Tako kot bo naloga Državnega zbora – naloga, pričakovanje – depolitizacija medijev, bo naloga Ministrstva za notranje zadeve depolitizacija policije. In to taka depolitizacija, da tudi ko bo tukaj stal nekdo drug, poti nazaj ne bo več, da se sedanja politizacija nikoli več ne ponovi. To je njena naloga. In to je tudi moja zveza, da bo imela mojo popolno podporo, da se bo to zgodilo. Dr. Asta Vrečko, kandidatka za ministrico za kulturo. Docentka na Filozofski fakulteti. Izjemna poznavalka kulture v njeni najširši obliki. Zelo aktivna tako kot predavateljica kot tudi raziskovalka, hkrati pa aktivna tudi pri sodelovanju z nevladnimi organizacijami, s civilno družbo. In ravno na tem področju, verjamem, da bo njen doprinos izjemno pomemben, ker bo znala prisluhniti tistemu delu civilne družbe, ki si želi v resnici samo ustvarjalne svobode. Ne anarhije, ampak ustvarjalne svobode. In ravno zato mi je tako všeč, da imamo končno na položaju ministrice za kulturo nekoga, ki razume tudi ta del kulture, ne samo inštitucionalno kulturo, ampak oba dela, oba pola – in inštitucionalni in civilni. Gospa Sanja Ajanović Hovnik, kandidatka za ministrico za javno upravo. Gospa Ajanović je v resnici večino svojega življenja preživela znotraj javne uprave, vendar se je ves čas profilirala kot strokovnjakinja. Delovala je na strokovnih funkcijah, na različnih vladnih službah, od kohezijske politike do pogajanj z Evropsko komisijo pri porabi evropskih sredstev. Predvsem pa, in tukaj je njen največji doprinos, poleg poznavanja javne uprave kot take od znotraj, je delovala pri pripravi Strategije razvoja Slovenije. In kot taka je bila tudi vodja našega programskega sveta. Celoten program Gibanja Svoboda – in tudi v koalicijskih pogajanjih

se tega tiče. Ker ima izjemno poznavanje javne uprave, verjamem, da bo tudi zelo dober sogovornik za socialni dialog znotraj javne uprave. Gospod Klemen Boštjančič, kandidat za ministra za finance. Gospod Boštjančič je celo svoje življenje deloval v podjetniških vodah. Bil je in podjetnik in menedžer, se pravi upravljavec, bil je krizni menedžer in bil je konzultant. V tem času je spoznal vse plati gospodarstva, spoznal je, kako je, ko prideš v podjetje in gre podjetju dobro, in kako enostavna je takrat naloga direktorja. In spoznal je podjetja, ki jim ni šlo tako dobro in kjer se je moral soočiti z ne tako prijetnimi situacijami. Tisto, kar od njega pričakujemo in česar se najbolj nadejamo, je to, da ker pozna realni svet in pozna realno gospodarstvo, bomo lahko naredili pomembne korake naprej pri združevanju javnih sredstev z zasebnimi investitorji. Pa ne bom govoril o nobenih floskulah, govoril bom o tem, da lahko potegnemo skupaj poslovne modele uspešnega sobivanja javnih financ z zasebnimi financami. Je sicer tudi dober poznavalec davčnega področja in bančnega področja. In sestavil si je ekipo, ki bo v teh časih na nekoliko drugačen način, tudi skozi optimizem, skušala dodatno obogatiti javne finance. Ne skozi nove davke, kar se mu pripisuje, ampak kako najti način, da se davčni prilivi povečajo brez uvajanja novih obremenitev. Gospa Irena Šinko, kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Gospa Šinko je začela kot kmetijska inšpektorica. Mogoče je bila bolj znana v nekem trenutku, ker je bila dva mandata direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, kar pomeni, da celoten ustroj kmetijstva zelo dobro pozna. Hkrati je predavateljica in v tem trenutku vodja oddelka na enoti v Murski Soboti, kar je zelo pomembno, ker imamo s tem dva ministra iz Pomurja, dva ministra iz naše žitnice, ker je ravno prehransko področje tisto, ki ga bomo morali posebej nasloviti. In zato so predstavniki Pomurja v tem trenutku toliko bolj dragoceni znotraj vlade. Dr. Igor Papič, kandidat za ministra za izobraževanje, znanost in šport. Dr. Papič je moj dolgoletni kolega s fakultete. Skupaj sva bila asistenta, potem se nisva videla 30 let in zdaj se najine poti spet sekajo. Vmes je naredil

bil že pred devetimi leti pobudnik tako imenovanih pametnih omrežij. To je pa tisto, o čemer zdaj vsi govorimo, cel svet, da bomo potrebovali, če bomo želeli obnovljive vire vključiti v preobrazbo energetskega sistema. Ampak on je bil pobudnik teh iniciativ v Sloveniji desetletje nazaj. Kar pomeni, da ni samo klasičen strokovnjak, univerzitetni učitelj, ampak je tudi vizionar. Vizionar na področju tehnologij in inovacij, kar pomeni, resno računam, da bo dal pomemben zagon pri prenosu znanj iz znanosti in univerzitetnega sveta v realno življenje, ker mu je to pisano na kožo. Dr. Emilija Stojmenova Duh, kandidatka za ministrico za digitalno preobrazbo. Slučajno prihaja tudi ona s Fakultete za elektrotehniko, ampak nič se bati, doba, ki je pred nami, je doba elektrifikacije. In digitalizacija je zagotovo danes nekaj, pred čemer ne smemo zbežati, ampak se moramo kvečjemu popolnoma vanjo potopiti. Dr. Stojmenova, bom izpostavil še eno zadevo pri njej. Dr. Stojmenova ni bila rojena v Sloveniji in to, da lahko nekdo, ki se priseli v Slovenijo, tukaj pri nas študira, potem postane minister, je zame zelo pomembno sporočilo vsem tistim možganom, kot jih naslavljamo, ne osebam, ne vem, zakaj jim pravimo možgani, jaz bom pa rekel vsem mladim osebam, ki jim pravimo – pridite in najdite si, ustvarite si dom v Sloveniji in boste pri nas dobrodošli. Nobena vrata vam niso zaprta. In ona pooseblja točno to. Ne samo da je naredila uspešno kariero na univerzi, v mednarodnem okolju, v gospodarstvu, naredila je celo preskok v politično življenje. In jaz verjamem, da bo ena tudi bolj prepoznavnih članic Vlade ravno zaradi tega, ker naslavlja vprašanja prihodnosti, ki se nas tičejo vseh. In čisto za konec, zadnji strokovnjak, mogoče kandidat, o katerem se je največ pisalo v preteklosti, pa zdaj nekako skorajda ne več toliko, to je pa kandidat za ministra za zdravje gospod Danijel Bešič Izvrsten kirurg, še danes, pa neizmerno malo spi, ne vem, kako zdrži, ampak pravi, da ima interni motor. Še danes operira, ampak ne samo da je izvrstni kirurg, je tudi izjemen človek in je eden redkih v zdravstvu, ki so si upali že pred leti povedati bobu bob. Povedati, da sistem ne deluje, da imamo sicer bogat sistem, z dolgo tradicijo, ampak ne deluje. In to, da se je odločil, da bo ta sistem skupaj s svojimi somišljeniki, za katere zdaj že veste, da jih ni malo, da bo ta sistem začel spreminjati od znotraj, če bo imel podporo, in podporo ima, se mi zdi neizmerno pomembno. Mi lahko sistem zdravstva spremenimo izključno, če bodo ljudje, ki so tam zaposleni, na to pristali in pri tem sodelovali. Nihče zunanji tega ne more narediti. In gospodu Danijelu Bešiču je uspelo ravno to. V zadnjem mesecu, odkar je znano, da bo zagrabil to področje, je uspel znotraj sistema najti ekipo somišljenikov, ki mu bo pomagala pri tem, da se te najbolj zahtevne naloge lotimo. Za to sem mu tudi hvaležen. In s tem sem prišel do konca. Mogoče sem bil malo daljši na točki osebnih vpogledov v kandidate, zdelo se mi je pa pomembno, da podam tudi svojo osebno noto in, še enkrat, da se zahvalim na eni strani vsem vam, ker ste bili plodni, delovni, učinkoviti v zadnjem tednu, tudi v dialogu s kandidati, tudi za podporo, ki ste jo kandidatom izrekali, tudi če ni bila glasovalna, je bila pa samo ustna, ampak nič zato. Jaz sem zadovoljen, da imamo tako dobro ekipo, in se res veselim bodočih tednov, mesecev, let

V skladu s 230. členom Poslovnika Državnega zbora so se kandidatke in kandidati predstavili pristojnim delovnim telesom ter odgovarjali na vprašanja članic in članov odborov ter komisije. Poročila pristojnih delovnih teles oziroma mnenja o predstavitvah predlaganih kandidatk in kandidatov ste prejeli. Prehajamo na predstavitve poročil. Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo o predstavitvi kandidatke za ministrico za javno upravo bo predstavil podpredsednik gospod Teodor Uranič. Prosim.

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani vsi prisotni! Kandidatka za ministrico za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora 30. 5. 2022 predstavila Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo kot pristojnemu delovnemu telesu na področju javne uprave ter odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Kandidatka za ministrico je uvodoma predstavila svojo dosedanjo karierno pot, pri čemer je izpostavila delo v Državnem zboru, pri Zagovorniku načela enakosti, Službi Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Opredelila je svoj pogled na javni sektor, ki po njenem mnenju predstavlja sektor, ki ustvarja vrednost za vse, ter sektor, s katerim so zadovoljni tako uporabniki kot zaposleni. Naslovila in ovrgla je nekatere teze, ki se pogosto pojavljajo v povezavi z javnim sektorjem, predvsem glede nepotrebnosti, trošenja in velikosti javnega sektorja. Pri tem je poudarila, da ima javni sektor svoje poslanstvo predvsem pri zaščiti javnega interesa in javnega dobrega ter da je velikost javnega sektorja sorazmerna razvitosti posamezne države. nadaljevanju je predstavila ključne točke in zamisli glede posameznih pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Izpostavila je problem zmanjšanega zaupanja slovenskih državljank in državljanov v javne institucije ter umestila Slovenijo v evropski okvir v luči nekaterih po njenem mnenju ključnih kazalcev. Kandidatka za ministrico je v svoji predstavitvi pojasnila, da namerava vzpostaviti sistem, ki bo omogočal sprejetje kakovostne zakonodaje oziroma predpisov. Pri tem bi Ministrstvo za javno upravo igralo ključno vlogo glede optimizacije in posodobitve strateškega in razvojnega načrtovanja ter oblikovanja usklajenega sistema načrtovanja politik. Izpostavila je, da je ob izboljšanju kvalitete predpisov treba nameniti posebno pozornost tudi kontroli kakovosti implementacije predpisov ter opraviti predhodno oceno učinkov posameznega predpisa. Poudarila je, da bo pristopila k redefiniciji nalog upravnih enot, ki bodo sledile splošnim prioritetam, torej digitalizaciji, zelenemu prehodu in družbeni odgovornosti, hkrati pa bo potrebna pa bo potrebna tudi reorganizacija upravnih enot ter ustrezno usposabljanje zaposlenih na upravnih enotah. Ta usposabljanja bi sledila načrtu sistemskih usposabljanj. Odločno bi pristopila tudi k digitalizaciji upravnih storitev občin ter prenovi obrazcev, pri čemer bo ključ usmeritve predvsem vidik uporabnikov. Navedla je prenovo oziroma modernizacijo Zakona o splošnem upravnem postopku ter spremembe Zakona o inšpekcijskem nadzoru, pripravo nove strategije ravnanja s stvarnim premoženjem države ter prevzemanje dobrih evropskih praks in sistemskih rešitev na področju javnega naročanja. Navedla je, da bo pri reševanju izzivov glede nevladnega sektorja in področja prostovoljstva treba dosledno zagotavljati svobodo združevanja in delovanja nevladnih organizacij ter glede na sovpadajoče cilje države krepiti sodelovanje z nevladnimi organizacijami. Predstavila je tudi pretekli razvoj enotnega plačnega sistema ter napovedala njegovo prenovo ob upoštevanju specifik vseh skupin zaposlenih. Reforma bo odpravila anomalije trenutnega sistema ter spodbujala motivirano in odgovorno delo ter omogočala karierni razvoj uslužbencev. Kandidatka za ministrico je odgovorila na izražena mnenja in zastavljena vprašanja z delovnega področja ministrstva ter dodatno obrazložila nekatere predvidene ukrepe za dosego v predstavitvi zastavljenih ciljev. Po končani predstavitvi je odbor z 9 glasovi za in 5 glasovi proti sprejel naslednje mnenje, da je bila predstavitev Sanje Ajanović Hovnik kot kandidatke za ministrico za javno upravo ustrezna.

kolegice in kolegi, najprej bom predstavila poročilo o predstavitvi dr. Emilije Stojmenove Duh kot kandidatke za ministrico brez resorja, pristojno za digitalno preobrazbo. Kandidatka za ministrico je v uvodni predstavitvi najprej podrobno predstavila svojo zanimivo življenjsko, izobraževalno, poklicno in akademsko pot – od otroških let, ki jih je preživela v Severni Makedoniji, do izvolitve v naziv izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani v letošnjem letu. V nadaljevanju je poudarila, da mora biti digitalna preobrazba usmerjena k človeku, digitalne tehnologije in digitalizacija pa samo sredstvo. Končni cilj mora biti dvig učinkovitosti, odločanje na podlagi podatkov, bolj kakovostno življenje in delo ter trajnostni razvoj naše družbe. družbe. Čeprav še ni bila nosilka političnih funkcij, izkušnje s kreiranjem politik, in sicer predvsem pri sodelovanju z Evropsko komisijo, v različnih delovnih skupinah že ima. Kandidatka je tudi ocenila, kaj je bilo narejeno do sedaj in kakšni so po njenem mnenju ključni izzivi. Poudarila je, da s svojo ekipo ne želi rušiti tistega, kar je bilo do sedaj narejeno dobro, bodo pa skrbno pregledali vse ukrepe Strateškega sveta za digitalizacijo in sprejete strategije, kot so na primer Nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025, Strategija digitalne transformacije gospodarstva in tako naprej. Poudarila je tudi, da bodo izhajali iz vizije Evropske unije, katere vodilo predstavlja digitalni kompas do leta 2030, s katerim se bodo digitalne ambicije Evropske unije do leta 2030 prelile v konkretne ukrepe. Velik poudarek v času njenega ministrovanja bo na zdravstvenem sistemu, kjer je cilj elektronska debirokratizacija in digitalizacija zdravstvenih storitev. Z uvedbo digitalnih orodij bodo posodobili obstoječe sisteme, jih naredili bolj uporabne ter jih integrirali v nov enovit sistem na vseh ravneh zdravstvenega sistema. Kot ministrica bo delovala tako, po njenih besedah, kot mora delovati digitalizacija – bo dostopna, odprta, zanesljiva, učinkovita in do sočloveka prijazna. Kandidatka za ministrico je odgovorila tudi na vsa zastavljena vprašanja in Odbor za notranje zadeve, javno upravo je sprejel mnenje, da je bila njena predstavitev ustrezna. Nadaljujem še s kratkim poročilom o predstavitvi mag. Tatjane Bobnar kot kandidatke za ministrico za notranje zadeve. Kandidatka je v uvodni predstavitvi obsežno predstavila svoj program dela, vizijo in dosedanjo bogato poklicno pot v policiji. Med drugimi je izpostavila rezultate dela v času njenega delovanja na policiji ter povedla, da povedla, da je vidno zavzeto delovala na odprtosti in učinkovitosti dela ter na krepitvi zaupanja v strokovnost in neodvisnost policije. Kot razloge za odločitev za kandidaturo je navedla tudi dogodke iz zadnjih dveh let, ki so negativno vplivali na ugled in zaupanje javnosti v policijo, ter neupoštevanje stroke na Ministrstvu za notranje zadeve. Ministrsko funkcijo bo opravljala kot strokovnjakinja in bo pozivala k aktivnemu spoštovanju človekovega dostojanstva in človekovih pravic. Dotaknila se je še neupoštevanja načela sorazmernosti, nepravilnega delovanja policije, nezakonitih odlokov ter omenila, da mora biti cilj v zagotavljanju varnosti ob sorazmernem izvajanju ukrepov. Izrazila je pohvalo policistom na terenu za pogumno in dobro delo ter poudarila, da je namen policije, da pomaga ljudem v težavah; kot bistveno je opredelila naložbo v ljudi in prisotnost strokovnjakov na ministrstvu. Poudarila je, da je treba služiti ljudem in vladavini prava, da nobena oblast ni nad pravom, da trdno zaupanje ljudi daje državi legitimnost ter da je prava moč v razumevanju ljudi. Za povrnitev ugleda ministrstvu je po njenem mnenju treba opraviti samorefleksijo. Oceniti je treba pretekla dejanja, zagotoviti depolitizacijo ter zagotoviti večjo samostojnost in neodvisnost policije kot organa v sestavi ministrstva. Izpostavila je, da politika ne sme voditi policije, zato je poudarila pomembnost osebe, ki vodi policijo, in dejala, da je treba področje imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije ustrezno zakonsko urediti, da bi zagotovili večjo neodvisnost in strokovnost položaja. Naslovila je tudi področje gospodarskega kriminala in menila, da mora glavno vlogo imeti finančna preiskava, ter dejala, da se kriminal ne sme splačati. Posebno pozornost je namenila področju kaznivih dejanj v družini. Med drugim se je dotaknila tudi femicidov, izpostavila pomen preventive in prijav ter multidisciplinarnega pristopa, pomena prepovedi približevanja ter sistemskega dela od same prijave dalje. Prizadevala si bo za izboljšanje položaja policistov in za gradnjo zaupanja do policistov. Podprla je delovanje sindikatov v policiji ter dejala, da je dialog nujen za razvoj organizacije. Glede področja migracij se je med drugim opredelila do postavitve ograj, zavezanosti države do različnih podpisanih in sprejetih konvencij. Predstavila je ugotovitve Varuha človekovih pravic in sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije na tem področju. Pozornost je po njenem mnenju treba nameniti tudi lokalnemu prebivalstvu na območju migracijskih poti. Dotaknila se je vloge policije pri nadzoru državne meje, načela nevračanja, potrebe po več prevajalcih, zagotavljanja človekovih pravic, sodelovanja z drugimi organi. Predvsem pa se je zavezala k upoštevanju zaveze iz koalicijske pogodbe in striktnemu spoštovanju človekovih pravic. V nadaljevanju je odgovarjala na vprašanja glede ukrepov za zaščito človekovih pravic, nedavnih sprememb višine kazni za prekrške v prometu, predvidene kadrovske politike v policiji in na ministrstvu. Ob koncu razprave je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev mag. Tatjane Bobnar kot kandidatke za ministrico za notranje zadeve ustrezna.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 Spoštovani! Hvala lepa za besedo. Matej Arčon se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora na 1. nujni seji 28. 5. 2022 predstavil Komisiji za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ter odgovarjal na vprašanja članic in članov. V uvodni predstavitvi je kandidat za ministra izpostavil, da prihaja iz Nove Gorice, iz obmejnega območja z Italijo, zato je pomen tega področja globoko ukoreninjen v njegovo razumevanje sveta. Slovenci v zamejstvu. Ob tem je omenil uspešno delovanje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, v okviru katerega so se – z željo po poenotenju obmejnega območja povezale tri občine: Gorica, Nova Gorica in Šempeter - Vrtojba. Prepričan je, da je tovrstno čezmejno sodelovanje mogoče realizirati tudi na drugih obmejnih področjih. V nadaljevanju je izpostavil izzive, s katerimi se sooča slovenska skupnost zunaj meja Republike Slovenije. Omenil je ohranitev in krepitev uporabe slovenskega jezika, politično zastopanost avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italijanski republiki ter izseljevanje mladine z zamejskega prostora. Izrazil je potrebo po spremembi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja ter opozoril na pomen digitalizacije povezovanja matične domovine s Slovenci po svetu. Izrazil je zadovoljstvo nad znatnim povečanjem proračunskih sredstev, namenjenih Uradu kot tudi nad delom odhajajoče ministrice. Prepričan je, da je rezultate mogoče dosegati le skozi sodelovanje in dialog ter da sta percepcija in perspektiva za vodenje resorja ključni. Čeprav gre morda za manjši resor, kot je dejal kandidat za ministra, pa je ta resor nedvomno središče državnosti. Slovenci zunaj meja Republike Slovenije so namreč pomemben in neločljiv del narodnega telesa. Članice in člani komisije so v razpravi kandidatu za ministra postavili vprašanja, ki so se nanašala predvsem na: konkretne projekte, tudi v okviru evropskega čezmejnega povezovanja, ki bi prispevali k zajezitvi odseljevanja mladih iz slovenskega zamejstva ter spodbujali njihovo vračanje v matično domovino; ukrepe za ohranitev slovenskega jezika med Slovenci po svetu; sodelovanje s slovenskimi znanstveniki in raziskovalci, živečimi v tujini; neposredno zastopanost Slovencev zunaj meja Republike Slovenije v Državnem zboru; poenostavitev postopka pridobivanja državljanstva za potomce Slovencev zunaj meja Republike Slovenije; na spremembe Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja; na zastopanost mladih v vladnih svetih za Slovence zunaj meja Republike Slovenije; pomen vloge Katoliške cerkve pri povezovanju Slovencev po svetu kot tudi na repatriacijo Slovencev v domovini. Kandidat za ministra je odgovoril na izražena mnenja in zastavljena vprašanja članic in članov komisije ter poudaril zlasti sledeče. Konkretni projekti čezmejnega sodelovanja bodo zasnovani na osnovi danih možnosti in izraženih interesov ter ciljno usmerjeni k naslavljanju omenjenih izzivov, s katerimi se srečujejo Slovenci zunaj meja Republike Slovenije. Na podlagi izkušenj iz prakse ter s povezovanjem različnih udeležencev bodo pripravljene tudi spremembe Zakona o odnosih Republike Slovenije Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, po zaznani potrebi tudi na področju repatriacije. Dejal je še, da se mora Republika Slovenija na vseh ravneh zavzemati za zagotovitev politične zastopanosti v italijanskem parlamentu. Ob koncu je ponovno poudaril pomen sodelovanja in vključevanja različnih deležnikov, ki ju bo spodbujal pri svojem delovanju. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je Komisija sprejela naslednje mnenje: Predstavitev Mateja Arčona kot kandidata za ministra brez resorja,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 Hvala, gospa Katarina Štravs. Poročilo Odbora za zdravstvo o predstavitvi kandidata za ministra za zdravje bo predstavila predsednica gospa mag. Tamara Kozlovič. Izvolite. Spoštovana predsednica, poslanke in poslanci. Danijel Bešič Loredan, kandidat za ministra za zdravje, se je predstavil Odboru za zdravstvo 31. maja 2022 in odgovarjal na vprašanja njegovih članic in članov. V uvodni predstavitvi je predlagani kandidat predstavil svojo izobraževalno in poklicno pot, ki ga je vodila po številnih zdravstvenih ustanovah doma in v tujini, predstavil je tudi svojo ožjo ekipo, s katero želi v prihodnje reševati številne izzive, ki smo jim danes priča v zdravstvu. Med prioritetami, ki se mu bodo posvetili na Ministrstvu za zdravje, je kandidat za ministra izpostavil pripravo tako imenovane covid strategije, ki bo pripravljena do sredine septembra. Meni namreč, da je treba sprejeti ukrepe, ki bodo tudi ob potencialnem novem valu okužb zagotavljali nemoteno delovanje zdravstva in javnega življenja. Med prioritetno področje nove ministrske ekipe sodi tudi področje primarnega zdravstva. Kot je kandidat dejal, je treba na podlagi različnih analiz nasloviti predvsem problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov, zaradi katere so številni državljani ostali brez osebnega zdravnika. V svoji predstavitvi se je kandidat za ministra dotaknil tudi izzivov na področju skrajševanja čakalnih vrst, na področju dolgotrajne oskrbe, zdravstvene nege, kakovosti v zdravstvu, profesionalizacije svetov javnih zavodov, digitalizacije, informatizacije in še bi lahko naštevala. Kandidat za ministra je poudaril, da bo v prvih dvanajstih do največ osemnajstih mesecih ministrska ekipa svoje delovanje usmerila na umiritev razmer v zdravstvu s tako imenovanim interventnim zakonom, nato pa bo na podlagi rezultatov in analize stanja začela s pripravo nujno potrebnega novega sistemskega zakona na področju zdravstva, kasnejšo reformo zdravstvenega sistema. V razpravi so članice in člani odbora ministru postavili vrsto konkretnih in vsebinskih vprašanj, ki so se nanašala na vsa aktualna področja, ki pestijo zdravstveni sistem. Predlagani kandidat je na vsa postavljena vprašanja podal vsebinsko zelo izčrpne in konkretne odgovore ter pri tem članice in člane odbora seznanil s svojimi stališči, pogledi, mnenji ter tudi s predlogi za ukrepanje na posameznih področjih delovanja v okviru ministrstva in tudi širše. Kandidat za ministra je poudaril, in tukaj citiram: »V zdravstvu ni črnih, ni rdečih, ni političnih rešitev, so samo dobre ali slabe rešitve. In te rešitve neposredno vplivajo na zdravje pacientov, ljudi in nas vseh. To je naše vodilo, ki se ga bomo držali, zdravstvo bomo vrnili stroki in stroko bomo implementirali v menedžment zdravstvenega sistema.« Po končani Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor z 10 glasovi za in 4 glasovi proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Danijela Bešiča Loredana kot kandidata za ministra za zdravje ustrezna. Hvala, gospa mag. Tamara Kozlovič. Poročilo Odbora za finance o predstavitvi kandidata za ministra za finance bo predstavila predsednica gospa Andreja Kert. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovani vsi prisotni! Kandidat za ministra za finance Klemen Boštjančič se je 30. maja 2022 predstavil Odboru za finance in odgovarjal na zastavljena vprašanja članic in članov odbora. V obširni uvodni predstavitvi je orisal aktualno stanje na področju javnih financ, predstavil ključne izzive ter podal svoje poglede na njihovo obvladovanje. Kot enega najpomembnejših izzivov je izpostavil zmanjšanje strukturnega primanjkljaja. Izjema od fiskalnega pravila zaradi izjemnih okoliščin dopušča vladam držav članic EU večjo porabo sredstev, kar lahko predstavlja potencialno nevarnost za evropska gospodarstva. Tudi visoka inflacija zahteva ukrepanje Evropske centralne banke z višanjem obrestnih mer, kar bo v prihodnosti vplivalo na znižano gospodarsko rast in dražje zadolževanje. Glede porabe in omejevanja sredstev javnih financ je menil, da je dodatna poraba smiselna, kadar prinese jasno merljive pozitivne učinke na srednji in dolgi rok ter ne predstavlja grožnje za javne finance. V nadaljevanju je podal ključne usmeritve in prednostne naloge Ministrstva za finance. Z vidika prihodkov proračuna je izpostavil njegovo razvojno naravnanost s poudarkom na naložbah, ki prinašajo gospodarsko rast, izboljšano produktivnost in s tem rast BDP-ja, kar je prednostna naloga vlade. V zvezi z rastjo odhodkov proračuna je kratkoročno izpostavil potrebo po optimizaciji stroškov na vseh področjih. Ob tem je napovedal enoten koncept priprave in spremljanja porabe ter uvedbo nadzorniškega modela za javne uporabnike, kjer ima Ministrstvo za finance nadzorniško funkcijo. Glede prihodnjega gospodarskega razvoja Slovenije je poudaril pomembnost določitve strateških gospodarskih prioritet na nacionalni ravni. Ob tem je opozoril na potrebo po opredelitvi države glede želene lastniške strukture v posameznih strateških panogah. V zvezi s finančnim sistemom se je zavzel za čimprejšnjo digitalizacijo ter posebej izpostavil potrebo po razvoju kapitalskega trga, tudi kot vira financiranja gospodarstva. Zavzel se je za sodelovanje z vsemi deležniki v sistemu. Nadalje je pozval k centralizaciji upravljanja državnega premoženja, jasni razmejitvi demografskih izzivov od upravljanja kapitalskih naložb države ter k strokovnemu in profesionalnemu upravljanju družb. Kot ključnega pomena je izpostavil enostaven, pravičen in učinkovit davčni sistem, ki temelji na jasnih pravilih. Povečevanje davčnih prilivov bo posledica predvsem bolj učinkovitega pobiranja davkov, saj so možnosti dodatnih davčnih virov razmeroma omejene. Ob tem je opozoril na nujnost pregleda obstoječega davčnega sistema, njegovih virov ter odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti. Kot ključno v delovanju Ministrstva za finance je izpostavil komuniciranje z javnostjo ter zaupanje in sodelovanje javnosti pri upravljanju z javnimi sredstvi. Članice in člani odbora so v razpravi kandidatu za ministra Klemnu Boštjančiču postavili vprašanja in ob tem naj izpostavim nekatera: problematiko vzdržnosti javnih financ; vprašanje davčne zakonodaje; vprašanje državnega premoženja kot vira reševanja problema demografije; problematiko financiranja dolgotrajne oskrbe ter vprašanje vzdržnosti pokojninskega sistema; problematiko turizma v luči strateške panoge in okrevanja po covidu-19; vprašanje izdatkov za izpolnitev zavez do zveze Nato; problematiko plač v javnem sektorju in nagrajevanje po učinku in tako naprej. Predlagani kandidat za ministra je odgovoril na zastavljena vprašanja ter članice in člane odbora še bolj podrobno in konkretno seznanil s svojimi stališči, pogledi in mnenji. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor sprejel naslednje mnenje: Predstavitev Klemna Boštjančiča, kandidata za ministra za finance, je bila ustrezna. Hvala lepa. Hvala, gospa Andreja Kert. Poročili Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor o predstavitvah kandidata za ministra za okolje in prostor ter kandidata za ministra za infrastrukturo bo predstavila predsednica gospa mag. Nataša Avšič Bogovič. Izvolite. **MAG. Spoštovani vsi prisotni! Kandidat za ministra za infrastrukturo mag. Bojan Kumer se je 31. maja 2022 predstavil članicam in članom Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odgovarjal na njihova vprašanja. Kandidat za ministra je v uvodni predstavitvi obširno predstavil glavne poudarke oziroma cilje njegovega delovanja na Ministrstvu za infrastrukturo, pri tem pa največ pozornosti namenil področju prometa in prometne infrastrukture ter energetike. Na področju prometa in prometne infrastrukture je veliko pozornosti namenil železniški infrastrukturi, v kateri vidi ogromen potencial Slovenije. Poudaril je, da je cilj dodatno spodbuditi vse gradnje, obnove in nadgradnje javne železniške infrastrukture, ki so že v teku. Cilj je tudi povečati povezljivost železniškega omrežja do sosednjih držav kot tudi med večjimi in velikimi mesti. Dejal je, da sta tesna vpetost železniškega sektorja v druge sektorje in njegova povezljivost ključni za doseganje najvišje stopnje mobilnosti; zlasti razvoj železniškega tovornega prometa pa mora prispevati tudi k pozitivnim učinkom boja proti podnebnim spremembam. V zvezi s tem je dejal, da želi nasloviti in aktivno podpreti logistično dejavnost s povečanjem zmogljivosti in prepustnosti prog. Glede gradnje drugega tira Divača–Koper pa je dejal, da si želi, da se investicija v gradnjo le-tega nadaljuje z nespremenjenim tempom. Na področju cestne infrastrukture bo poudarek namenjen varnosti in trajnosti. Med cilji oziroma prioritetami je izpostavil izboljšanje varnosti v cestnem prometu, prenovo prometne strategije v luči poudarka na zelenih oziroma trajnostnih ciljih, vendar ne na račun osnovnih ciljev, to je pretočnosti in mobilnosti. Med cilji je tudi zagotovitev dokončanja določenih začetih investicij na državni cestni infrastrukturi kot tudi pospešitev novih investicij, še posebej tistih, ki so v pripravi že v letošnjem letu oziroma ki bodo v pripravi najkasneje v letu 2023. Glede projekta gradnje 3. razvoje osi pa je cilj nadaljevanje projekta. Na področju energije in energetike je med cilji izpostavil spodbujanje investicij v obnovljive vire, predvsem sončno in vetrno energijo, kratkoročno kratkoročno in srednjeročno blažitev energetske draginje ter ureditev zdravih temeljev za pravičen prehod fosilnih goriv in fosilnih energentov na obnovljive vire energije. V zvezi z blažitvijo energetske draginje je dejal, da bo potrebna kompenzacija rasti cen energentov za odjemalce, še posebej za določene ciljne skupine. Glede pravičnega prehoda pri opustitvi rabe premoga pa je izpostavil, da bo treba pripraviti zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki ga bodo pripravili v dialogu s socialnimi partnerji in z lokalno skupnostjo. Po uvodni predstavitvi so člani odbora kandidatu za ministra zastavili več vprašanj in izrazili pomisleke, na katere je kandidat za ministra obširno odgovoril ter jih dodatno seznanil s svojimi pogledi, mnenji in stališči ter tudi s predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih svojega prihodnjega delovanja. Po končani predstavitvi je odbor z 9 glasovi za in 5 proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev mag. Bojana Kumra kot kandidata za ministra za infrastrukturo ustrezna. V nadaljevanju se je predstavil odboru tudi kandidat za ministra za okolje in prostor Uroš Brežan, prav tako 31. maja Kandidat za ministra je kot ključna področja njegovega ministrovanja izpostavil varstvo okolja, ohranjanje narave, ukrepe na področju voda, soočenje s podnebnimi spremembami ter prostorsko načrtovanje. Poudaril je, da bo na področju ohranjanja narave njegova glavna naloga izboljšanje učinkovitosti upravljanja zavarovanih območij in nadzor nad stanjem okolja in narave. Poudarek namerava dati preventivnemu delovanju, zato je napovedal vzpostavitev sistema varstva narave, ki bo zagotavljal zgodnje odkrivanje pritiskov in vnaprej preprečeval škodo. zvezi s tem je napovedal novelacijo Zakona o ohranjanju narave ter vzpostavitev učinkovitega delovanja naravovarstvenega nadzora izven zavarovanih območij in v gozdovih. Na področju varstva okolja pa je izpostavil pomen sistematičnega pristopa k sanaciji onesnaženega okolja na način, da se nadaljuje s sanacijami, ki že potekajo, ter z doslednim preprečevanjem nastajanja novih degradacij. Kot eno ključnih nalog je izpostavil zavzemanje za pospešitev krožnega gospodarstva. Poudaril je, da je uspešnost prehoda v trajnostno in nizkoogljično gospodarstvo močno odvisna od zanesljivosti oskrbe s surovinami, zato bo učinkovitejšo rabo surovin treba izvajati z upoštevanjem načel krožnega gospodarstva, kar pomeni zmanjševati rabo snovi in energije ter bolje izkoriščati sekundarne surovine kot odpadke. Na področju voda je napovedal dokončno implementacijo ustavne pravice do čiste pitne vode v pravni red in prakso ter zagotovitev oskrbe s pitno vodo prebivalcem Obale in Krasa tudi v sušnih obdobjih. Pozornost namerava nameniti tudi preventivnim ukrepom za preprečevanje naravnih nesreč, kot so poplave, plazovi in požari, ki jih prinašajo podnebne spremembe z večjimi vremenskimi ekstremi. V zvezi s tem je omenil predvidenih 310 milijonov evrov za investicijo poplavno varnost ter v izboljšanje vodne infrastrukture. Omenil je, da so za namen zagotavljanja pitne vode, poplavne varnosti ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda načrtovana tudi relativno velika kohezijska sredstva, in sicer v višini 418 milijonov evrov. Pri boju s podnebnimi spremembami je napovedal okrepitev institucionalnega okvirja izvajanja podnebnih politik s takojšnjim začetkom priprave izhodišč, konceptov ter nato s sprejetjem posebnega podnebnega zakona, ki bo temeljil na zadnjih znanstvenih dognanjih in načelu podnebne pravičnosti. V zvezi s tem je poudaril, da vidi civilno družbo in javnost kot partnerja, zato ju namerava vključiti v proces sprejemanja učinkovitih, smiselnih in konsistentnih ukrepov. Na področju prostorskega načrtovanja pa je kot enega izmed ukrepov izpostavil sprejetje in implementacijo Strategije prostorskega razvoja Slovenije do leta 2050, katere priprava je trajala zadnjih osem let. Omenil pa je tudi strateški razmislek glede celovite stanovanjske politike ter napovedal izdelavo celovitega načrta za prenovo stanovanjskega fonda, okrepitev delovanja Stanovanjskega sklada in podporo drugim alternativnim modelom financiranja, ki bodo osnova za zagotovitev 20 tisoč javnih najemnih stanovanj do leta 2030. Po končani predstavitvi, zastavljenih vprašanjih in podanih izčrpnih odgovorih je odbor z 9 glasovi za in 4 proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Uroša Brežana kot kandidata za ministra za okolje in prostor ustrezna. Hvala. Hvala, gospa mag. Nataša Avšič Bogovič. Poročilo Odbora za zunanjo politiko o predstavitvi kandidatke za ministrico za zunanje zadeve bo predstavil predsednik gospod Predrag Baković. Izvolite. Predsednica, hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Na 1. nujni seji Odbora za zunanjo politiko, ki je bila 30. 5. 2022, je v uvodni predstavitvi kandidatka za ministrico Tanja Fajon poudarila usmeritve zunanje in evropske politike Slovenije, ki bo utemeljena na spoštovanju ustave in temeljnih vrednot Evropske unije. Zagotovila je, da se bo zavzemala za usklajeno in vključujočo zunanjo politiko ter sodobno in aktivno ministrstvo, pri čemer je opozorila zlasti na krepitev načel mednarodnega prava. Izpostavila je potrebo po usposobljeni in učinkoviti diplomaciji, ki bo temeljila na sodelovanju in dialogu s ključnimi partnerji tako na regionalni kot tudi na mednarodni ravni. Vključila pa bo tudi civilno družbo in strokovno javnost. Zavzela se je za okrepitev položaja Slovenije kot prepoznavne in ugledne članice mednarodne skupnosti, Slovenije v jedru EU, zavezane skupnim evropskim vrednotam in vladavini prava. Ob tem je izpostavila, da bo za ta cilj ključna verodostojna in odgovorna zunanja politika, ki gradi mrežo zavezništev in dobre medsosedske odnose. Slovenija bo še naprej aktivna članica v regionalnih pobudah ter bo tudi v bodoče zavezana krepitvi multilateralizma. V nadaljevanju je osvetlila pomen krepitve gospodarske, kulturne in znanstvene diplomacije. Menila je, da bo v prihodnje ključna pravočasna osveščenost, predvsem pa dejavno soočenje s sodobnimi izzivi, pri čemer je kot prioriteto izpostavila energetsko oskrbo, aktivni angažma za končanje vojne v Ukrajini in novo varnostno arhitekturo v Evropi ter nadaljnjo podporo širitvenemu procesu Evropske unije. Članice in člani odbora so v razpravi izpostavili nekatera pomembna aktualna vprašanja zunanje politike in kandidatki za ministrico zastavili vprašanja, ki so se med drugim nanašala zlasti na potrebo po spremenjeni zunanji politiki zaradi pandemije covida-19 in vojne v Ukrajini, vlogo in položaj Slovenije znotraj Evropske unije, odnos Slovenije do Ruske federacije, tudi v povezavi s sprejetjem sankcij s strani EU, stališče do širitve šengenskega območja in odnos Slovenije do Hrvaške, bodoče sodelovanje z zvezo Nato, na organizacijo delovanja ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve, sodelovanje z državami V4, stališča do širitvenega procesa Evropske unije ter ustreznost vključenosti zunanjepolitičnih izzivov v koalicijsko pogodbo. V odgovorih na zastavljena vprašanja je kandidatka za ministrico poudarila, da je njen cilj nadaljevati aktivno zunanjo politiko, ki bo sledila prvotno zastavljenim ciljem. Poudarila je, da bo za sodelovanje Slovenije pri oblikovanju politik Evropske unije pomembno spoštovanje standardov in vrednot Evropske unije, spoštovanje temeljnih pravic in pravnih norm EU. Glede vprašanj, povezanih z reorganizacijo ministrstva, je dejala, da bo v ospredju zlasti razvijanje strokovnega potenciala zaposlenih. Ponovila je zavezanost miroljubni politiki, ki mora po njenem mnenju delovati tako v okviru Evropske unije kot tudi znotraj mednarodnih organizacij v smeri, da se doseže čimprejšnji mir v Ukrajini. Ponovno je obsodila rusko agresijo v Ukrajini; ob tem pa opozorila, da morajo biti v prihodnje določene poteze v odnosu do Ruske federacije bolj premišljene in tudi usklajene z evropsko politiko. Zavzela se je za aktivno sodelovanje znotraj EU in mednarodne skupnosti pri izbiri pravih mehanizmov za ustavitev vojne v Ukrajini. Glede reševanja odprtih vprašanj z Republiko Hrvaško je pozdravila dosedanje napore tihe diplomacije. Menila je, da se morajo tudi v bodoče odprta vprašanja reševati v duhu dobrih medsosedskih odnosov, pri čemer je kot pogoj sodelovanja navedla implementacijo arbitražne razsodbe. Glede šengenskega prostora je menila, da je potreben resen pristop k reformi le-tega. Ob tem je poudarila, da bo Slovenija podpirala pristop Republike Hrvaške v šengensko območje, saj je to v strateškem interesu obeh držav. Kandidatka za ministrico je glede širitvenega procesa Evropske unije dejala, da podpira vsakršno širitev Evropske unije, ob tem je menila, da ostaja ključen razmislek o strategiji širitvene politike, ki se mora ponovno vrniti visoko na agendo EU, predvsem pa mora biti EU pri svojih obljubah kredibilna tako do držav kandidatk kot tudi aspirantk. Dejala je, da je z državami V4 treba še naprej sodelovati in negovati dobre gospodarske odnose, vendar pa je v bilateralnih odnosih in na ravni EU treba poudarjati evropske vrednote in vladavino prava. Po končani predstavitvi predlagane kandidatke je odbor z 9 glasovi za in 6 proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev Tanje Fajon kot kandidatke za ministrico za zunanje zadeve ustrezna. Hvala lepa. Hvala, gospod Predrag Bakovič. Poročilo Odbora za gospodarstvo o predstavitvi kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ter tudi Skupno poročilo Odbora za gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske unije o predstavitvi kandidata za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, bo predstavila predsednica Odbora za gospodarstvo gospa mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Spoštovani predsednik Vlade, kolegice in kolegi! Kandidat za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han se je 28. 5. 2022 predstavil članicam in članom Odbora za gospodarstvo ter odgovarjal na njihova vprašanja. Kandidat je uvodoma predstavil zlasti svojo dosedanjo karierno pot ter v luči širše gospodarske in družbene situacije svojo vizijo in potrebne ukrepe za uspešen gospodarski razvoj Slovenije in vzpostavitev bolj odporne, močnejše in bolj solidarne družbe. Nadalje je izpostavil tri področja, na katera se bo pri svojem delu še posebej osredotočil, in sicer boljši dostop podjetij, še posebej malih in srednje velikih podjetij, do virov financiranja, bolj urejeno, predvidljivo in učinkovito poslovno okolje ter odprava in poenostavitev administrativnih ovir. V nadaljevanju pa je izpostavil tri glavne prednostne naloge: dvig dodane vrednosti, spodbujanje internacionalizacije, zeleni prehod. Predstavil je tudi vizijo soočanja z novimi globalnimi trendi na področju gospodarstva, kot so na primer tako imenovana bitka za talente, deglobalizacija kot priložnost za Slovenijo, družbeno odgovorno gospodarstvo in ekonomska demokracija ter skrajševanje delovnega časa. Zavzel se je tudi za: čimprejšnjo implementacijo evropske zakonodaje; zagotavljanje neodvisnosti delovanja Javne agencije za varstvo konkurence, pravočasno in gospodarno preskrbo blagovnih rezerv ter sprejetje ukrepov na področju regionalnega razvoja. Poudaril je tudi pomen pripravljenosti države na zunanje šoke in se zavzel za pripravo reševalnega paketa, ki bi ga bilo mogoče aktivirati ob nastopu kriznih razmer. Glede višanja cen naftnih derivatov oziroma energentov in ostalih dobrin je poudaril pomen dialoga med deležniki pri iskanju ustreznih rešitev ter omenil možnost regulacije cen, če bi bilo seveda to potrebno. Glede turizma je poudaril pomen promocije Slovenije kot vrhunske turistične destinacije, zlasti z vidika trajnosti, kulinarike, vinarstva in aktivnosti v naravi ter predvidene ukrepe na tem področju. Na področju športa pa je poudaril vlogo športa kot promotorja slovenske države in gospodarstva v svetu ter njegovega pomena za identiteto slovenskega naroda. Opozoril je na vlogo športa kot gospodarske dejavnosti in motiva za prihod turistov v Slovenijo. Zavzel se je za podvojitev višine proračunskih sredstev za šport, za krepitev razvoja športne infrastrukture, za podporo Nacionalnemu olimpijskemu inštitutu in za pomoč pri organizaciji različnih športnih dogodkov. V razpravi so članice in člani odbora kandidatu zastavili številna vprašanja s področja dela ministrstva in povezanih resornih ministrstev. V odgovorih je kandidat odgovoril na zastavljena vprašanja ter še enkrat podrobno predstavil vizijo in nekatere predvidene ukrepe za uspešno soočenje z aktualnimi in prihodnjimi gospodarskimi in družbenimi izzivi Slovenije. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor sprejel naslednje mnenje, da je bila predstavitev Matjaža Hana kot kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo ustrezna.

in evropsko kohezijsko politiko, dr. Aleksander Jevšek se je 28. maja 2022 na skupni seji predstavil članicam in članom Odbora za gospodarstvo in Odbora za zadeve Evropske unije ter odgovarjal na njihova vprašanja. Kandidat za ministra je uvodoma predstavil svojo dosedanjo življenjsko in karierno pot ter predstavil svoje izkušnje s področja regionalnega razvoja in kohezije. Nadaljeval je s predstavijo analize stanja na področju evropske kohezijske politike ter jo označil za enega izmed temeljev financiranja v Evropski uniji. Ob tem je opozoril, da tudi kohezijska politika vedno bolj zasleduje cilje trajnostnega, digitalnega in zelenega prehoda. Poudaril je, da kohezijska sredstva niso krizni instrument, vendar pa morajo biti uporabljena na način, da krepijo odpornost držav članic in regij, da so lahko ta bolje pripravljena na različne krize, s katerimi se in se bomo soočali v Evropski uniji. V nadaljevanju je kandidat predstavil stanje na področju regionalnega razvoja in kohezije za Slovenijo ter izpostavil ključne izzive. Ocenil je, da je Slovenija relativno dobro izkoristila sredstva, dodeljena v večletnem finančnem okvirju 2014–2020, saj smo pri obsegu črpanja evropskih sredstev uvrščeni med bolj uspešne države članice; poudaril pa je, da kljub temu v Sloveniji glavni izzivi še vedno ostajajo: razvojna vrzel do povprečja razvitosti Evropske unije, prevelika razlika prevelika razlika med razvitostjo med zahodno in vzhodno slovensko kohezijsko regijo, centralizacija Slovenije in prepočasen razvoj obmejnih območij, manjšanje pristojnosti regij. Kandidat je izpostavil, da se bo zavzemal za skladen razvoj celotne države in za čim več projektov, ki prispevajo k dvigu dodane vrednosti in so v skladu s cilji trajnostne gospodarske rasti. nadaljevanju je predstavil tudi svojo vizijo prihodnjega delovanja Slovenije na področju regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike. Poudaril je nujnost čim hitrejšega sprejetja programa slovenske kohezijske politike s temeljnimi usmeritvami za koriščenje sredstev z naslova večletnega finančnega okvirja Evropske unije za obdobje 2021–2027 in Sporazuma o partnerstvu med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021–2027. Za glavne strateške cilje je določil: uspešen trajnostni razvoj Slovenije ob skladnem regionalnem razvoju; diverzifikacijo sredstev za regionalni razvoj ter iskanje novih virov financiranja, med katerimi je treba bolje izkoristiti povratna sredstva; razvoj novih finančnih instrumentov za razvoj regij ter povečanje pristojnosti regij za razvoj novih pristopov za zmanjšanje regionalnih razlik in za podporo najmanj razvitim območjem, s ciljem doseči enotno razvitost Slovenije po letu 2027, upoštevaje načela subsidiarnosti za lokalne in regionalne skupnosti; učinkovita organizacijska struktura novega ministrstva ter boljša odzivnost in svetovalna podpora na terenu; poenostavitev postopkov in odprava administrativnih ovir za lažje pridobivanje in črpanje kohezijskih sredstev. V razpravi so članice in člani obeh odborov izpostavili nekatere pomembne dileme in postavili vprašanja s področja regionalnega razvoja in izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji. Kandidat je odgovarjal na zastavljena vprašanja ter podrobno predstavil vizijo in nekatere predvidene ukrepe za uspešno soočanje z aktualnimi in prihodnimi razvojnimi izzivi Slovenije. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata sta odbora za gospodarstvo in za zadeve Evropske unije sprejela mnenji, da je bila predstavitev dr. Aleksandra Jevška

Poročilo Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide o predstavitvi kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti bo predstavil predsednik gospod Miha Kordiš. Izvolite. Luka Mesec, kandidat za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, se je na 1. nujni seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide predstavil članicam in članom ter odgovarjal na njihova vprašanja. V uvodni predstavitvi je na kratko povzel splošno oceno stanja, ob tem pa predstavil temeljne elemente socialne države. Poudaril je, da se zadnja leta kažejo zelo jasni znaki, da se naša socialna država in naša socialna ureditev krhata. Glavne naloge, ki jih bodo na ministrstvu reševali prioritetno, so tako: revščina, prekarnost in zbirokratiziranost socialne države. V nadaljevanju je pojasnil, zakaj potrebujemo socialno državo. Pojasnil je temeljne razlike med principom družbe, kot ga poznamo v kontinentalni Evropi, to je družbe, ki ima socialno državo, ki naj bi omogočala blaginjo skozi celotno življenjsko obdobje posameznikov preko instrumentov družbene solidarnost, in pa na drugi strani anglosaškim principom družbe, v katerem moraš sam poskrbeti za vse, varčevati za primer, ko nastopi bolezen, za pokojnino in podobno. Glede programa, ki ga bodo izvajali, je na prvo mesto postavil izziv draginje in z njo povezane revščine, ki se nakazuje v jeseni. Poudaril je še, da bo ena prvih zadolžitev na ministrstvu, ki naj bi ga vodil, pogovor z zaposlenimi, saj za zatečeno stanje niso krivi zaposleni na tem ministrstvu, ampak zgrešene politične iniciative zadnjih nekaj let. Na kratko je predstavil še problematiko pokojnin in dviga minimalne pokojnine za polno delovno dobo. Izpostavil je tudi nujnost ponovne vzpostavitve Ekonomsko-socialnega sveta in socialnega dialoga, ki je pod zadnjo vlado propadel. Na področju sociale je med drugim povedal, da bodo reorganizirali centre za socialno delo, predvsem v smislu debirokratizacije in neposrednega stika z ljudmi. Glede družinske problematike je izpostavil imperativ enakih možnosti s poudarkom na razvoju potenciala otrok. Ob koncu je predstavil še dva nova temelja socialne države – to so stanovanja in dolgotrajna oskrba. Stanovanja so polje, ki ga je država do sedaj popolnoma prepuščala trgu, in zaradi tega imamo po njegovih besedah stanovanjsko krizo. Glede dolgotrajne oskrbe pa je poudaril, da bo treba postaviti nov koncept dolgotrajne oskrbe, ki bo temeljila na medgeneracijskih centrih in bo večinoma zunajinstitucionalna. Razpravljavke in razpravljavci so po predstavitvi kandidata za ministra izpostavili nekatera vprašanja, ki so se nanašala na različna področja. Ta so med drugimi: dvig najnižje zagotovljene pokojnine ter minimalne plače, uvedba univerzalnih temeljnih dobrin za otroke in mladino, reorganizacija centrov za socialno delo, povezovanje centrov za socialno delo z nevladnimi organizacijami, krajšanje polnega delovnega časa, okrepitev delovne inšpekcije, morebitna ponovna uvedba državnih pokojnin, dvig zneska najnižje invalidske pokojnine, pokojninska reforma, dvig zneska varstvenega dodatka in njegov izvzem iz sistema socialnih transferjev, izvajanje Zakona o dolgotrajni oskrbi, zagotavljanje kadrov in finančnih sredstev v javnih socialno varstvenih zavodih ter varstveno delovnih centrih, samooskrba javnih socialno varstvenih zavodov, sodelovanje delavcev in delavk pri upravljanju ter njihovo vključevanje v lastništvo podjetij, okrepitev upravičenosti do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev, ohranjanje nizke stopnje brezposelnosti, okrepitev delovanja Stanovanjskega sklada, vzpostavitev delovne skupine na področju rejništva in ponovna vzpostavitev socialnega dialoga. Predlagani kandidat za ministra je odgovoril na zastavljena vprašanja. Poudaril je, da s svojim programom želi zagotoviti blaginjo za vse, ne le za peščico. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev Luke Mesca kot kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ustrezna. Hvala. Hvala, gospod Miha Kordiš. Poročilo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino o predstavitvi kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport bo predstavila predsednica gospa dr. Mirjam Bon Klanjšček. Izvolite. Hvala lepa. Vsi prav lepo pozdravljeni! Dr. Igor Papič, ki je predlagan za ministra za izobraževanje, znanost in šport, se je v soboto, 28. maja letos, predstavil članicam in članom Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ter odgovarjal na njihova vprašanja. Predlagani kandidat za ministra je v uvodni predstavitvi članicam in članom odbora predstavil svoje preteklo delo in poglede na področje, ki naj bi ga vodil v prihodnje. V nadaljevanju je podal nekaj izhodišč iz glavnih področjih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izpostavil je potrebo po oblikovanju bele knjige, ki je strateški dokument delovanja šolskega sistema, potrebo po večjem poudarku na nacionalnem preverjanju znanja pri prehodu iz osnovne šole v srednjo. Dotaknil se je kurikularne prenove, ki je že v teku. Posebej pa je izpostavil posledice zaradi covida in potrebo po evalvaciji posledic obstoječih valov covida. Na področju visokošolskega znanstvenoraziskovalnega dela je poudaril, da je bil na tem področju uspešno sprejet znanstvenoraziskovalni in inovacijski zakon, da bo treba prenoviti Zakon o visokem šolstvu ter da je v koalicijski pogodbi predviden dvig 1,5 % sredstev na področju visokega šolstva. Na kratko se je dotaknil internacionalizacije, predvsem visokega šolstva v povezovanju z evropskimi univerzitetnimi zvezami. Glede športa, ki je po predlogu Zakona o Vladi Republike Slovenije predviden, da postane resor v okviru ministrstva za gospodarstvo, pa se je omejil predvsem na športno vzgojo oziroma na tisti del športa, ki je neposredno povezan z izobraževanjem. Ob koncu se je dotaknil še besedne zveze »družba znanja«, ki zanj ni le lepa besedna zveza, ampak nekaj, kar bi moralo slediti iz dejstva, da smo med najbolj izobraženimi na svetu. Razpravljavke in razpravljavci so po predstavitvi kandidata za ministra želeli podrobnejše odgovore na nekatera vprašanja. Kandidat je odgovoril na zastavljena vprašanja ter prisotne na seji odbora seznanil s svojimi stališči, pogledi in mnenji kot tudi s konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih delovanja ministrstva. Po končani predstavitvi predlaganega kandidata je odbor sprejel mnenje, da je bila predstavitev dr. Igorja Papiča kot kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in šport ustrezna. Hvala lepa. Hvala, dr. Mirjam Bon Klanjšček. Poročilo Odbora za obrambo o predstavitvi kandidata za ministra za obrambo bo predstavila članica gospa Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovana predsednica, spoštovani predsednik Vlade, poslanke in poslanci! Marjan Šarec, ki je predlagan za ministra za obrambo, se je v skladu s 112. členom Ustave Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora 30. maja 2022 predstavil članicam in članom Odbora za obrambo ter odgovarjal na njihova vprašanja. Predlagani kandidat je povedal, da vstopa v kandidaturo za ministra za obrambo z izkušnjami, saj je v preteklosti že opravljal funkcijo župana in kasneje predsednika Vlade. Ministrstvo za obrambo po kandidatovem mnenju pokriva dva zelo pomembna dela nacionalnovarnostnega sistema. To sta obrambni sistem ter sistem zaščite in reševanja. Obrambni sistem, katerega temelj je Slovenska vojska, je bil po kandidatovem mnenju v zadnjem času deležen številnih javnih polemik, povezanih z nakupom oklepnih vozil boxer 8x8. Sistem zaščite in reševanja pa je izpostavljen vsak dan, saj se z njim ob naravnih in drugih nesrečah srečuje sleherni prebivalec Republike Slovenije. Predlagani kandidat je izpostavil, da se je kot nekdanji predsednik Vlade trudil, da bi na nacionalnovarnostni sistem gledal celovito. V ta namen so v tedanji vladi pripravili sodobno resolucijo o strategiji nacionalne varnosti, leta 2020 pa tudi belo knjigo o obrambi. Kandidat se je v svoji predstavitvi ozrl tudi v prihodnost. Kolektivna varnost po kandidatovem mnenju ostaja temelj zagotavljanja varnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti Republike Slovenije, ki jo uresničujemo kot članica zveze Nato in s tvornim sodelovanjem v okviru skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije. Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo, Nato, OVSE in OZN smo jasno začrtali osnove, sedaj pa potrebujemo zelo realističen okvir razvoja celotnega obrambnega sistema in Slovenske vojske. To pa pomeni pregled in revizijo nekaterih ključnih dokumentov, ki izhajajo iz zastarelih ali neustreznih izhodišč. Govoriti 15 let o tem, da Slovenska vojska potrebuje določeno opremo, in ob tem ne upoštevati novih tehnologij in spremenjenega varnostnega okolja je po kandidatovem mnenju kratkovidno. V luči nabav bo pomemben izziv, kako v skupne evropske obrambne projekte vključiti slovensko obrambno industrijo ter raziskave in razvoj. Tako bi zagotavljali sodobna delovna mesta in zagotovili posredno in neposredno povrnitev sredstev, ki so bila vložena v obrambni sistem. Z zvezo Nato bo treba po kandidatovem mnenju odpreti razpravo o ciljnih zmogljivostih ter oceniti, ali je koncept srednje bataljonske bojne skupine ter izvidniškega bataljona ustrezen. Več sredstev bo treba po njegovem mnenju nameniti za drone in druge brezpilotne letalnike. Po njegovem mnenju bo treba natančno pogledati podpisano pogodbo za oklepna vozila boxer 8x8 ter opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme. Do zaključka revizije je treba tudi ustaviti vse postopke, povezane z nakupi. Za spremembo in nadgradnjo novega obrambnega koncepta je po kandidatovih besedah treba spremeniti Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035. V skladu s spremenjenim obrambnim konceptom bo treba modernizirati Slovensko vojsko, da bo kos novim izzivom. Kandidat je bil mnenja, da je čas za vrnitev h koreninam, to je k temeljnim konceptom teritorialne obrambe kot načinu bojevanja. Majhne, dobro opremljene, dobro izurjene, predvsem pa motivirane enote so tiste, ki po njegovem mnenju ustvarjajo spremembo na bojišču. Helikopterji in njihove visoko profesionalne ekipe so se v preteklosti dokazali kot pravi reševalci življenj, zato mora Slovenska vojska v prihodnosti povečati in posodobiti floto helikopterjev. Ljudje so hrbtenica vsakega sistema, njihovo pomanjkanje v Slovenski vojski pa je kritično. Zato je kandidat predlagal, da bi mladim do 35 let, ki nimajo ustrezne izobrazbe in zaposlitve, ponudili petletno službo v Slovenski vojski s pogojem, da vzporedno končajo srednješolsko izobraževanje. Sam ne zagovarja ustanovitve Vojaške akademije, temveč ureditev civilno-vojaškega izobraževanja na način, da bodo kandidati dobili ustrezne vojaške veščine in ustrezno priznano civilno izobrazbo. Predlaganemu kandidatu so bila postavljena številna vprašanja, na katere je odgovoril, ter člane odbora seznanil s svojimi stališči in pogledi kot tudi s konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih izpostavljenih področjih delovanja Ministrstva za obrambo. Po končani predstavitvi kandidata je odbor sprejel naslednje mnenje: Predstavitev Marjana Šarca kot kandidata za ministra za obrambo je bila ustrezna. Hvala. Hvala, gospa Sandra Gazinkovski. Poročilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o predstavitvi kandidatke za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo predstavila predsednica gospa dr. Vida Čadonič Špelič. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Predsednik Vlade, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Kandidatka za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano gospa Irena Šinko se je predstavila matičnemu odboru 31. maja letos. Kandidatka je v svoji predstavitvi izpostavila nekatere prioritete, ki jim bo pri vodenju resorja namenila še posebno pozornost. Uvodoma je opozorila, da mora biti kmetijstvo v Sloveniji trajnostno, s s poudarkom na ekonomsko učinkoviti pridelavi, varovanju okolja in socialni vzdržanosti. Ena od prioritet, ki ji bo posvečala posebno skrb, bo povečanje samooskrbe s hrano znanega porekla. Čim več te hrane mora priti tudi v javne zavode. Podpirati je treba promocijo lokalno pridelane hrane in njeno kakovost. Nadalje je kandidatka izpostavila tudi nujnost generacijskega preboja. V zvezi s tem je treba spodbuditi prenos kmetij na mlajše generacije. Pri tem pa se ne sme prezreti socialne varnosti kmetov, ki kmetije prenašajo. Nadalje je treba ohraniti obstoječi obseg kmetijskih zemljišč v uporabi, zaraščene površine pa je treba usposobiti za kmetijsko rabo ter preprečiti onesnaževanje, degradacijo in erozijo kmetijskih površin. Kandidatka je posebej izpostavila prilagoditev kmetijstva podnebnim spremembam ter skrb za dobrobit živali. V nestabilnih vremenskih razmerah je treba pridelavo prilagoditi z investiranjem v nakup rastlinjakov in drugih tehnologij, ki omogočajo čim bolj nemoteno oskrbo. Treba se bo opredeliti tudi do protitočne obrambe v Sloveniji. Na področju gozdarstva bo ena od prednostnih nalog učinkovita vzpostavitev ustreznega nadzora nad prometom gozdnih lesnih sortimentov, posebno skrb pa je treba nameniti prodaji domačega lesa. Na področju divjadi in lovstva se bo zavzemala, da bodo postopki ugotavljanja škod in izplačevanja odškodnin učinkoviti, načrtovanje gospodarjenja z divjadjo in zvermi pa mora biti tako, da bo omogočilo vzdržno sobivanje med prebivalci in divjadjo. Na področju ribištva bo kandidatka namenila posebno skrb pomoči ribičem v okviru Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado po katerem lahko uveljavljajo finančno pomoč za materialno škodo na ribolovnem orodju in nadomestilo zaradi izpada dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova v morju, ki je pod suverenostjo Republike Slovenije. Po končani predstavitvi so članice in člani odbora kandidatki zastavili različna vprašanja. Rdeča nit vseh pa je bila poudarjena skrb za slovenskega kmeta in izboljšanje njegovega socialnega statusa, predvsem pri upokojencih, mladih prevzemnikih, starejših kmetih in še posebej pri kmečkih ženskah. Gre za posebna vprašanja, saj obstaja velika bojazen, da se bo njihov položaj zaradi pričakovanega povečanja cen kmetijskih pridelkov in in surovin kot posledica vojne v Ukrajini še poslabšal. Številna vprašanja so se nanašala tudi na neposredno prodajo hrane na kmetijah, problematiko debirokratizacije v kmetijstvu, reševanje protitočne obrambe, povečanje samooskrbe, predvsem pri zelenjavi, pomoč kmetom pri nakupu semen in umetnih gnojil ter delovanju Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po končani predstavitvi predlagane kandidatke in po odgovorih na zastavljena vprašanja je odbor izglasoval, da je kandidatka primerna za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Hvala. Hvala, gospa dr. Vida Čadonič Špelič. Poročilo Odbora za pravosodje o predstavitvi kandidatke za ministrico za pravosodje bo predstavila predsednica gospa Lena Grgurevič. Izvolite. **LENA Spoštovani prisotni! Na 1. nujni seji Odbora za pravosodje je v uvodni predstavitvi kandidatke za ministrico dr. Dominika Švarc Pipan predstavila svoj pogled na resor pravosodja, in sicer tako glede trenutnih kot tudi bodočih izzivov. Največji poudarek je dala vladavini prava kot idealu, ki je nujna predpostavka za obnovo zaupanja v družbi, saj gre pri tem načelu po njenem prepričanju za temelj političnega in pravnega sistema države. Njegov osnovni formalni smoter je zaveza, da morajo pravo spoštovati tako državljani kot tudi ali predvsem državne oblasti. Po drugi strani pa vsebinsko in moralno osrčje tega načela tvori človečnost kot eno temeljnih vrednot naše družbe. tej luči je v nadaljevanju naštela tudi nekaj načrtovanih zakonodajnih sprememb, in sicer tako tistih, ki bodo predvidoma prišle na vrsto razmeroma hitro, kot tudi tistih, ki bodo realizirane v naslednjem mandatu vlade. Med prvimi ukrepi na pravosodnem ministrstvu je napovedala odpravo spornih ukrepov in posegov dosedanje vlade v delo neodvisnih pravosodnih institucij, prvenstveno odpravo blokade imenovanja državnih tožilcev ter odpravo posameznih ukrepov, ki vplivajo negativno na razmerje med delom policije in tožilstva. Zavzemala se bo za digitalizacijo pravosodja, izboljšanje prostorskih, kadrovskih, finančnih in drugih pogojev za delo sodišč in drugih pravosodnih organov, gradnjo novih zaporskih kapacitet, zlasti pa za krepitev otrokom in mladoletnikom bolj prijaznega delovanja delovanja pravosodja. Med projekti z daljšim rokom za izvedbo in implementacijo je omenila tudi dokončno vzpostavitev okrožja kot osnovne organizacijske enote enote sodišč na prvi stopnji in s tem povezano uvedbo enovitega prvostopenjskega sodnika. Posledično seveda tudi državnih tožilcev. In končno, čeprav tega področja v koalicijski pogodbi ni, namerava v tem mandatu preveriti možnost uvedbe preizkusnega sodniškega mandata. Glede tega že obstaja nek širši družbeni konsenz. Članice in člani odbora so v razpravi kandidatki za ministrico med drugim zastavili vprašanja, ki so se nanašala na naslednja področja: zagotavljanje varnosti delavcev v pravosodju, morebitne spremembe tarifne ureditve, ki določa denarno denarno odmeno za opravljanje storitve različnih deležnikov v pravosodju v luči prihajajoče draginje in inflacije, ocenjevanje uspešnosti slovenskih sodnikov v luči njihove neodvisnosti ter problematike trajnih mandatov predsednikov sodišč, brezplačne pravne pomoči ter ureditve odvzema premoženja nezakonitega izvora, prekrškovnih in kazenskih postopkov, ki so bili uvedeni zoper protestnike v času omejevalnih ukrepov zaradi izbruha nalezljive bolezni covid-19, morebitnega prenosa pristojnosti imenovanja sodnikov na predsednika republike, pospešene digitalizacije v sodstvu ter javne objave sodne prakse prvostopenjskih sodišč. Kandidatka za ministrico je na izražena mnenja in zastavljena vprašanja odgovorila, pri čemer je poudarila zlasti naslednje: področje zagotavljanja varnosti delavcev v pravosodju bo tudi v bodoče ena izmed prioritet delovanja ministrstva, pri čemer bo potrebno usklajeno delovanje z drugimi deležniki, med drugim tudi z Ministrstvom za notranje zadeve ter policijo; pravica do javnega izražanja, s tem pa tudi do zborovanja, je temeljna človekova pravica, prav tako gre pri teh spornih prekrškovnih in kazenskih postopkih, izvršenih v času omejevalnih ukrepov zaradi epidemije, po njenem mnenju za situacijo, v kateri so bili posamezniki kaznovani po krivici, zato podpira sistemsko ustavitev še nedokončanih postopkov ter odpust plačila glob in izrečenih kazni. Prenos pristojnosti imenovanja sodnikov, če bo do tega prišlo, bo mogoč zgolj v dogovoru z zadostno večino poslanskih glasov v Državnem zboru. Dokončna odločitev pa bo pri tem bržkone predmet obširnih diskusij in usklajevanj. Preverila bo ustreznost veljavne tarifne ureditve, pri čemer je zanjo zlasti moteč nedavni dvig tovrstnih tarif za stečajne upravitelje. Napoveduje prevetritev tako sistema brezplačne pravne pomoči, predvsem z vidika njegove dostopnosti v praksi. Podobno tudi normativne ureditve in samega mehanizma odvzema premoženja nezakonitega izvora, vključno z morebitno ustanovitvijo novega državnega organa, ki bi skrbel za to področje in upravljal s tovrstnim premoženjem. Strinja se, da je treba pospešiti digitalizacijo tako poslovanja pravosodnega sistema kot tudi storitev v pravosodju. Glede trajnih mandatov predsednikov sodišč je napovedala posvet z vsemi relevantnimi deležniki, pri čemer bodo morale morebitne novosti na tem področju ustrezno upoštevati neodvisnost sodstva in sodnikov ter seveda načelo čim manjšega vpliva politike na samo organizacijo in upravljanje sodišč. Po končani predstavitvi predlagane kandidatke je odbor z 9 glasovi za in 5 proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev dr. Dominike Švarc Pipan kot kandidatke za ministrico za pravosodje ustrezna. Hvala. Hvala, gospa Lena Grgurevič. In še zadnje, poročilo Odbora za kulturo o predstavitvi kandidatke za ministrico za kulturo bo predstavila predsednica gospa Tamara Vonta. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Pozdrav! Dr. Asta Vrečko, ki je predlagana za ministrico za kulturo, se je v skladu z Ustavo Republike Slovenije ter prvim in drugim odstavkom 230. člena Poslovnika Državnega zbora predstavila Odboru za kulturo in odgovarjala na vprašanja članic in članov odbora. Med prednostnimi nalogami je izpostavila izgradnjo razvojne, sodobne in vključujoče kulturne politike, ureditev področja medijev, samozaposlenih, razvoj vzdržnega sistema javnih razpisov, okrepitev sistemskega vlaganja v kulturo, varovanje kulturne dediščine ter promocijo kulture in umetnosti na mednarodni ravni. Glede kulture je menila, da jo je treba postaviti nazaj v središče družbe, ji povrniti nekdanji ugled in veljavo, kar velja tudi za kulturne delavke in delavce ter celotni sektor kulture. Njena osebna zaveza je, da bo ministrstvo delovalo skupaj z vsemi sferami kulturne produkcije in se za področje in pravice ljudi, ki v njem delajo, vsakodnevno borilo. Pojasnila je, da je v koalicijskem sporazumu predvidena evalvacija posledic epidemije, sprejetje programa sanacije ter ukrepov za relativizacijo kulture in umetnosti. Ob tem je nujno potrebno v dialogu z različnimi skupinami deležnikov celostno preoblikovati status samozaposlenih, pri čemer je treba nasloviti socialno in zdravstveno varstvo ter reformirati razpisne mehanizme. Nujna je temeljita revizija političnih odločitev na področju kulture iz obdobja odhajajoče vlade, za enakomeren razvoj kulture pa je potrebna podpora vsem sferam kulture in umetnosti, tako institucionalni kot tudi neodvisni, ki je pogosto podcenjena in zapostavljena. Reformo potrebuje tudi področje varovanja kulturne dediščine, saj je tako premična kot nepremična kulturna dediščina tista, ki je last vseh nas. Zato se bo zavzemala za bolj inovativne prakse varovanja kulturne dediščine, ki imajo za cilj širšo vključenost skupnosti in njenih interesov v proces ohranjanja in upravljanja. Povedala je, da se bo posvetila tudi avdiovizualnemu področju, ki je eden od najhitreje razvijajočih se sektorjev znotraj kulture, ter si prizadevala za vzpostavitev pretrganega dialoga in ureditev področja nevladnega sektorja. Razvijala bo področje kulturno-umetnostne vzgoje, spodbujala več kulturno-umetniških vsebin v medijih ter se zavzemala za odprte in dostopne kulturne ustanove. Prizadevala si bo tudi za decentralizacijo kulture, spodbujala kulturno izmenjavo z zamejci ter italijansko in madžarsko narodno manjšino, pri tem pa bo eden večjih projektov povezan tudi z Evropsko prestolnico kulture, ki bo v Novi Gorici. Zlasti v javnih zavodih, knjižnicah, gledališčih ter muzejih bo spodbujala tudi digitalizacijo. Zavezala se je k vzpostavitvi trajnega in vključujočega dialoga med Ministrstvom za kulturo in lokalnimi skupnostmi ter javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, ljubiteljskimi organizacijami in samozaposlenimi. Po njenem mnenju je treba zajeziti prakso političnega kadrovanja na področju kulture in umetnosti. Eden od prvih ukrepov bo umiritev konflikta med nevladnimi organizacijami in ministrstvom ter ureditev položaja s prostori nevladnikov na Metelkovi 6. Prav s tem civilnim dialogom pa se bo oblikoval nov nacionalni program za kulturo, ki bo sodoben in stimulativen. Na področju medijev bo prva prioriteta sprejetje nujnih ukrepov za zajezitev političnega podrejanja medijev. V drugem koraku bo sledila temeljita prenova medijske zakonodaje, tako nov zakon o RTV kot tudi krovni Zakon o medijih. Kandidatka je v zaključku odgovorila na zastavljena vprašanja ter prisotne na seji odbora seznanila s svojimi stališči, pogledi in mnenji ter konkretnejšimi predlogi za ukrepanje na posameznih področjih Ministrstva za kulturo. Po končani predstavitvi je odbor z 9 glasovi za in 6 proti sprejel mnenje, da je bila predstavitev dr. Aste Vrečko, kandidatke za ministrico za kulturo, ustrezna. ZUPANČIČ:** Hvala, gospa Tamara Vonta. Končali smo s predstavitvijo poročil delovnih teles Državnega zbora. In sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima kot prva Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti. Gospod Felice Žiža, izvolite. Spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala za besedo. Predsednik Vlade, kandidatke in kandidati za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije, spoštovani poslanci in poslanke! Egregia Presidente della Camera di Stato, grazie per la parola.

mnogi izzivi na področju, kot smo videli, zdravstva, gospodarstva, tehnologije, varstva okolja in vzpostavitve digitalizacije na vseh področjih našega vsakdanjega življenja. Soočamo se žal z veliko energetsko krizo, ki jo bo treba čim prej in sočasno rešiti s tem, da bo treba preiti na diverzifikacijo energetskih virov in preiti na obnovljive vire energije. Postaviti moramo temelj za čim boljše medsebojno sodelovanje, za medgeneracijsko in socialno solidarnost ter skrb za šibkejše. Samo na ta način bomo lahko nekako dosegli tiste cilje, tiste vrednote in imeli tista orodja v rokah, da bomo lahko izboljšali kakovost in kvaliteto življenja vseh državljank in državljanov Republike Slovenije. Seveda, na področju varstva pravic avtohtonih narodnih skupnosti, tukaj imamo precej izzivov, torej italijanska in madžarska narodna skupnost v Sloveniji ima precej težav, čeprav, kot smo že povedali, smo ustavnopravno med najbolj razvitimi državami v Evropi. Bo pa treba nekako odpraviti tisti relativno velik razkorak med ustavnopravnimi normami položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti in vpeljati in uveljaviti v praksi v bistvu to, kar nekako je že vpisano v Ustavi. To velja vsekakor za javno rabo italijanskega in madžarskega jezika kot uradna in enakopravna jezika na območju občin, v katerih živita obe narodni skupnosti, kot tudi uresničevanje pravic na področju vzgoje in izobraževanja, ampak tudi glede samega razvoja gospodarske osnove in mnogo drugega na vseh področjih, ki so zelo pomembna za obstoj in razvoj obeh narodnih skupnosti. Glede same bodoče Vlade Republike Slovenije si obe narodni skupnosti želiva, da bi čim prej podpisali sporazum o sodelovanju, v katerem bi oblikovali konkretne naloge, ki nekako so bile že odprte, že začete, ampak še nedokončane; in druge naloge, ki pa morajo biti komaj začete, tako kot so recimo gradnja prostorov in obnova italijanskih in dvojezičnih vrtcev in šol. Težave, velike težave imamo tudi na RTV, torej da se nekako stabilizirajo razmere v italijanskem in madžarskem radijskem in televizijskem programu RTV-ja. seveda gledamo tudi, da bi gospodarska osnova potrebovala zagotovitev dodatnih sredstev, da bi lahko res prišli prišli do določene mere ene gospodarske osnove, ki bi lahko potem bila zamet za nadaljnje delo in za nadaljnji razvoj razvoj obeh narodnih skupnosti. Zelo pomembno bo tudi, da bo bodoča vlada nekako poglobila tista področja in tisto sodelovanje z Republiko Italijo in Madžarsko in tukaj seveda tudi z narodnimi skupnostmi, torej s slovensko narodno skupnostjo v Italiji in na Madžarskem, tukaj pa bi italijanska in madžarska narodna skupnost bili zelo aktivni v prvi vrsti, torej s pripadajočimi skupnostmi v Italiji in na Madžarskem, ampak tudi z državnimi organi Italije in Madžarske. Ker imamo še danes velike težave, predvsem na področju izobraževanja in priznanja diplom, tako slovenske diplome v Italiji kot tudi diplome iz Italije in Madžarske v Sloveniji. V naši poslanski skupini vsekakor podpiramo listo kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije. Hvala. Hvala lepa, gospod Felice Žiža. Naslednja je Poslanska skupina Svoboda. Gospod mag. Borut Sajovic, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi, državljanke in državljani, prvi minister dr. Golob, spoštovani kandidatke in kandidati! 24. aprila 2022 na volitvah so ljudje na pomembno slovensko ladjo izvolili posadko – to smo mi, nas 90. Malo kasneje smo tukaj potrdili kapitana. Danes mu dodajamo še prve častnike, ki bodo v dobro te te države vodil slovensko ladjo pogumno in ponosno naprej. Naloga vlade je, da skrbi za izvrševanje zakonov, ti zakoni pa še kako vplivajo na življenje vseh, pa tudi prav vsakega od nas posebej. Prejle sem si dobro zapomnil stavek gospoda predsednika Goloba, ki je rekel – To bo najboljša slovenska vlada. Ja, to je to, kar si v tem trenutku državljanke in državljani, z veliko upanja, želje, želimo in potrebujemo. Način, kako smo mi prišli do te vlade ali pa prihajamo, je pomemben, dragocen in pa sporočilen. Ko je bila nedavno nazaj izrečena napoved, da bomo Slovenke in Slovenci to vlado dobil do 3. junija, je bilo veliko nasmihanja, skepse pa še kaj, ampak to danes udejanjamo. In ta trenutek, današnje udejanjanje govori veliko za naprej. To ni in ne bo enkratna poteza, ampak učinkovitost bo način dela in pa vladanja. Naj bo to jasno znamenje in pa hkrati tudi pomembna zaveza, da nameravamo enako učinkovito dosegati tudi vse ostale potrebne in pa postavljene cilje. Cilji bodo smeli, vendar za blaginjo ljudi nujni. Kakovost življenja ljudi je in bo gonilo naših skupnih ravnanj. Vsem kandidatkam in kandidatom za ministrice in ministre iskrene čestitke! Sem imel do sedaj priliko videti kar nekaj obdobij, ko so se opravljala tako imenovana zaslišanja, to je zagotovo v marsičem, mislim v dobrem, posebno. Čestitke vsem! Kandidatke in kandidati so prihajali dobro razpoloženi, dobro pripravljeni, pozitivno so odgovarjali na vprašanja; a bili ob tem realni, skromni in pa ponižni. Da se je ta proces izpeljal hitro in pa zakonito, tudi hvala vsem vam, ki ste vodili odbore, ki ste bili tam prisotni in ste potem z glasovanjem postavili piko na i. Predsednik Vlade ima očitno dobro roko in je zmogel odlično izbiro. Jaz sem prepričan, da je pred nami vsemi skupaj ministrska ekipa, ki dobro pozna diagnozo, ki jo potrebuje trenutek sedanjosti. Prepričan sem in v poslanski skupini, da vsi skupaj zmorejo sprejeti učinkovite ukrepe za lepšo prihodnost. Ekipa razume smisel dialoga, verjame v iskanje kompromisov, pozna prioritete in – kar je mogoče najpomembnejše – v središče, v center, v fokus postavlja ljudi. Nas, državljanke in državljane, zato je dragoceno in pomembno, da se bo brez izgovarjanja na dneve miru takoj lotila negotovosti, priložnosti in izzivov, ki jih prinaša današnji čas. Vseh ne gre ogovoriti, ampak v Poslanski skupini Svoboda se nam zdi najpomembnejša ta trenutek draginjska, energetska in pa prehranska varnost. Potrošniki skokovito rast cen že čutijo, zlasti nas skrbi za tiste na socialnem robu, zato bo brzdanje cen, da bi se izognili frustrirajoči negotovosti in stiskam, naša naša in prva skrb vlade. Na eni strani se zavedamo, kaj pomeni, če iz žitnice Evrope izvoz žita in ostalih prehranskih artiklov ni možen. Zavedamo se višje sile, ki na to vpliva. Zagotovo brez dvoma jasno in odločno podpiramo pravo stran v tej nepravični vojni. Ni tako, kot nekateri razlagajo v Bruslju, pa premalokrat pridejo in poslušajo, kaj se dogaja v Slovenije. Ampak če na drugi strani vemo, da so pa zaslužki in dobički trgovcev pri nas v Sloveniji in pa tudi v tujini rekordni, potem je čas za naš apel in razmislek, da vsi prisluhnemo izzivu časa in se ustrezno odzovemo. Nikomur ni in ne bo v interesu, da živimo v revščini; in to je naša prva zaveza. Zato bo vlada, v kateri je poleg predsednika precej strokovnjakov s tega področja, za letošnjo jesen pretečo draginjo omilimo, obvladajo in zmanjšajo. Začeli bomo z dialogom, prostovoljnimi dogovori, s pravično in pošteno razdelitvijo bremen in če bo treba, šele na koncu se bo selektivno poseglo tudi po regulaciji cen. Ljudje si zaslužimo jasnost, varnost; in to jim zagotavljamo. Enako pomembno se nam zdi predstaviti tudi dostopno in dobro delujoče javno zdravstvo Vlada bo ubrala nov, doslej še nikoli viden način, in sicer interventni, finančno jasno podprt zakon, namenjen oskrbi ljudi. Pri tem je treba govoriti – zdravstvo za vse, ne glede na socialni status, ter za gladko, hitro, učinkovito delovanje sistema. Tudi s pomočjo zmanjšanja birokratizacije, več informatizacije in še kaj. To bo maraton, to bo tek na dolge proge na tem področju, rešitve čez noč ni, ampak pogled desetletje ali dve naprej bo začrtan zdaj. Še enkrat poudarjam, da v uvodu želimo postaviti trdne, močne in pa mogočne temelje. Govorim o temeljih tako družbe zdravja kot tudi družbe znanja, solidarnosti in zelene prihodnosti. Solarizacija in elektrifikacija, podnebni preboj, ustvarjanje dodane vrednosti morajo temeljiti na znanju in razvoju. V marsičem kot država in družba resda zaostajamo, a nova ministrska ekipa usposobljenih posameznikov, ki znajo delovati kot ekipa, to razume kot izziv in priložnost. Cilj je presežek. Nekaj več. Temelj vsega pa je zavedanje, da vlaganje v ljudi nikdar in nikoli ni in ne more biti strošek, to je preprosto naložba. Naša Slovenija ima v zadnjih dveh letih po mnenju večine državljank in državljanov neustrezno upravljanje. Razmišljanja o skrbi za tiste, ki imajo manj, so zaradi ideoloških spon danes pogosto označena, da so to levičarska razmišljanja.

naj prvi prevzame skrb za sklepanje novih, drugačnih družbenih dogovorov tam, kjer so le-ti potrebni, in na nekaterih področjih brez dvoma so. V zrelih družbah je označevanje ali pa ideologija, če hočete, preživeta, preživela. Strmeti pa moramo po visokih demokratičnih in socialnih standardih, recimo skandinavskih držav. In zdaj je priložnost in čas, da to udejanjimo. V vseh teh zgodbah so vedno bistveni ljudje. To bomo ponovili še velikokrat. In zaradi njih, po njihovi volji in za njih smo tukaj. Zato ob tej priložnosti dajem zavezo v imenu Poslanske skupine Svoboda, da veljavo vračamo prav državljanom in državljankam, njihovemu dostojanstvu, pravni državi, demokratičnim normam, spoštovanju človekovih pravic in vsemu, kar bi v 21. stoletju moralo biti samoumevno, pa marsikdaj ni. V Gibanju Svoboda je to samoumevno. Verjamem, da je pred nami strokovna, drzna, kompetentna, politično spretna in k jasnim ciljem usmerjena ministrska ekipa, ki bo tudi v dialogu s civilno družbo zmogla uresničiti potrebne preboje. Ljudje si zaslužijo in mi vsi skupaj z vlado smo jim jih dolžni ustvariti. Prepričan sem, da bo velika večina nas, poslank in poslancev v tem visokem zboru, delu ministrske ekipe pritrdila, se trudila sodelovati in pomagati pri sprejetju kakovostnih zakonov in drugih aktov, ki jih Vlada predlaga. Vladi bomo v Poslanski skupini Gibanje Svoboda zahteven sogovornik, dragocen pomočnik; ko bodo pa enkrat sprejeti dogovori, pa naša beseda drži in velja. Veselimo se spoštljive izmenjave mnenj in stališč, saj to zakonodajo samo lahko le še izboljša. Zagotovo bo vedno tudi peščica takih, takih, ki mislijo drugače, ampak to je del politične igre in nenazadnje tudi nujen, potreben in dragocen del demokracije. Različne proceduralne igrice ter druga podobna orodja nam niso breme, še manj težava, še več – izziv. Nam gre za cilj, za rezultat, za to, da se dosegajo goli. Preigravanje na sredini igrišča ali pa na igrišču povprek ne daje v življenju, v športu, pa še kje ne konkretnih rezultatov. Konkretni rezultati, cilji in dejanja pa so tisto, kar si želimo. Prisluhnimo torej tistim, ki bodo v tej hiši govorili o vsebinah. Upoštevali bomo možne proceduralne zaplete pri časovnici predlaganih projektov in ljudje bodo že na samem začetku natančno vedeli, kdaj zaradi vsega tega lahko pričakujejo njihovo uresničitev. Če bodo zakoni kakovostno pripravljeni in vaše predstavitve, spoštovani kandidatke in kandidati, me navdajajo z optimizmom –, bodo v tej dvorani slejkoprej dobili ustrezno podporo. Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani kandidatke za ministrice, kandidati za ministre, z današnjo skorajšnjo izvolitvijo boste nase prevzeli veliko breme breme upanja in pričakovanja Slovenk in Slovencev. Sprejmite ga ponižno, a nosite ga s ponosom. Državljanke in državljani bodo nas in vas na koncu mandata ocenjevali zgolj po tem, ali živijo bolje ali svobodneje kot v zadnjem obdobju. To je tista naša skupna pot, po kateri moramo kreniti, da bomo, kot nam je rekel Nejc Zaplotnik, cilj imeli vedno pred sabo in da bo mogoče pot pomembnejša od samega cilja. 1. junij je in naj bo ponosen ter pomemben slovenski dan, rekel bom – dober dan za Slovenijo. Poslanska skupina Gibanje Svoboda bo vse predlagane kandidatke in kandidate z veseljem in ponosom potrdila ter jim zaželela srečno, uspešno in odgovorno delo. Hvala.

Spoštovana predsednica parlamenta, spoštovani predsednik Vlade! Pred nami je grande finale, imenovanje 15. Vlade Republike Slovenije v 32 letih naše samostojnosti in neodvisnosti. To je takole, matematično dobri, dve leti na vlado v času naše samostojnosti. Zakaj to govorim? Ker hitrost je lahko privlačna, ni pa nujno porok, da bo trajalo. Moje osebno mnenje je, da je bolje nekatere stvari dvakrat premisliti. In tu mislim predvsem na kadrovske rešitve, ki jih predstavlja mandatar dr. Robert Golob. Ampak kot smo slišali takoj po volitvah, je bil cilj tokrat drugačen, najhitreje v zgodovini Slovenije sestaviti vlado. Ali če poenostavim, cilj je bil predvsem rezultatski, oziroma kot je povzel vodja Poslanske skupine Gibanje Svoboda, za nas je pomembno, da se dosegajo goli, torej 1 : 0. Toda svet, v katerem živimo, ni binaren in varnostne grožnje, geopolitika ter izzivi, ki so pred nami, terjajo trezno glavo, premislek in tehtno ravnanje. Ali kot je na predhodni seji dejal takrat še kandidat za mandatarja dr. Golob, citiram, »bomo z dejanji, ne z današnjimi besedami, pridobili tudi zaupanje ljudi, ljudi z leve, ljudi z desne in ljudi s sredine«. Najprej nekaj o okoliščinah sestavljanja te vlade. Prva ugotovitev. Tej vladi, ko bo nastala, mediji jedo z roke. Spet bomo spremljali medijske medene mesece, morda celo medena leta. S te strani torej ne bo korektiva, kar je lahko, gospod Sajovic, 2 : 0 za Roberta Goloba, a prej 0 : 2 v škodo Slovenije. Saj veste, kaj pravijo – oblast kvari, absolutna oblast pa kvari absolutno. In brez nadzora medijev je pot do absolutnosti precej krajša. Druga ugotovitev. Prav vsi kandidati za ministre, tudi s prvim ministrom na čelu, so na hearingih dejali, da bodo še posebej prisluhnili civilni družbi, tisti civilni družbi, ki je Robertu Golobu pomagala na oblast. Tista civilna družba, ki jo financira vlada in ni bila neposredno izvoljena na volitvah. Tako ne bo niti kritičnega nadzora civilne družbe, ampak bo šlo v prvi vrsti za uresničevanje izpostavljenih želja podpornikov te vlade ali, kot se zdi, payback time. Sprašujem se, kaj pa tisti, ki ustvarjajo z lastnimi rokami, za podjetnike, kmete, inženirje, raziskovalce. Zakaj kandidati za ministre niso posebej izpostavljali njih, saj oni pridelujejo našo hrano, dajejo službe, ustvarjajo tisto dodano vrednost, o kateri je govoril mandatar? Imajo oni sogovornika v vladi? In da ne bom prišel do skoraj rokometnih rezultatov v prid Robertu Golobu, naj uvodni del predstavitve stališča sklenem z ugotovitvijo, da bo glavno in očitno, vsaj zaenkrat, edino zrcalo te vlade, edini kritični zagovornik enakih meril za vse in zdrave razumskosti opozicija, ki danes sedi v parlamentu. Spoštovani bodoči premier, mislim, da vas ne bom presenetil z ugotovitvijo, da pri nekaterih kandidatih za ministre niste imeli najbolj srečne roke, ampak vam je bila hitrost pač pomembnejša. Prav vsi kandidati so na hearingih tekmovali z izjavami, da bodo razmere normalizirali, državi vrnili ugled, zaupanje in tako naprej. Kot da bi živeli v paralelnih svetovih. Obstajajo uradni podatki, svetovni splet, ki nam z enim klikom realnost dostavi v dnevno sobo ali kjerkoli pač smo. Spoštovani, države ni treba normalizirati, ker je Slovenija normalna država, je pa res, da bi bilo dobro normalizirati razmišljanje tistih, ki so še vedno prepričani, da so samo eni poklicani za vodenje te države. Tu predvsem nekatere čaka še precej strpnosti in dela. Državi tudi ni treba povrniti ugleda. Po res uspešno izvedenem predsedovanju in aktivni diplomaciji je ugled Slovenije v svetu na visoki ravni. Treba bo poskrbeti predvsem, da se ta ugled ne zapravi. In glede zaupanja, poglejte naše makroekonomske kazalce. Finančni minister vam je na računu države in občin pustil 8 milijard evrov sredstev. V prvih dneh januarja se je zadolžil po negativni obrestni meri v takem obsegu, da se v tem letu ni treba več zadolževati. Plačujemo rekordno nizke tehtane obrestne mere, zaposlenost je rekordna, brezposelnost rekordno nizka, zaupanje tujih vlagateljev v Sloveniji je na visoki ravni. Vaša naloga torej ne bo vrniti zaupanje v Slovenijo, ampak ohraniti le-tega. Iskreno upam, da vam uspe. Prednost merljivih ciljev je tudi, da bomo vse te kazalce lahko primerjali ob koncu vašega mandata. Če bodo ostali na ravni, kot so danes, boste poleg medijskih pohval na koncu beležili tudi naše. Dovolite mi še nekaj o kandidatih za ministre oziroma o njih primernosti. Prej sem že omenil, da imamo rekordno dobre razmere v javnih financah, kot da bi minister Šircelj planiral javne finance za nadaljevanje svojega mandata. A veste, da se kandidat za finančnega ministra gospod Klemen Boštjančič večino svojega poklicnega udejstvovanja ukvarja z družbami v težavah? Ali kot je dejal na hearingu: »Torej večji del, kjer sem bil v operativni funkciji, v veliko primerih je šlo za družbe, ki so pravzaprav bile ene najtežjih bolnikov, že praktično pod vodo, pa je mogoče en mali prstek ven gledal, ko sem jaz prišel.« En mali prstek. Včasih smo kakšnemu ministru očitali, da pljučnico poskuša zdraviti z aspirinom, zdaj pa se zdi, kot da bomo mozolj na nosu zdravili z amoksiklavom. Pa da ne bo pomote, njegova predstavitev me je pritegnila. Naprej. S solidarno prihodnostjo in samoupravljanjem podjetij ter gradnjo stanovanj se bo ukvarjal nekdo, ki nima dneva izkušenj v zasebnem sektorju in ki je na tem področju zaslovel predvsem z izjavo, da so izvozniki Ahilova peta našega gospodarstva. Z gospodarstvom se bo ukvarjal solastnik podjetja, ki pravi, da v času te vlade socialne kapice ne bo, zato ker smo se pri tem pojmu izgubili v ideoloških razlagah, ali po domače, ker je termin preveč spolitiziran.

po svoji strankarski preobrazbi pride na hearing o digitalizaciji s 15 centimetrov debelim papirnatim fasciklom. Kandidatka za ministrico za notranje zadeve pravi: »Osnovna funkcija policije je, da so ljudje srečni.« Priznam, da nisem še nikoli pripisoval tovrstne funkcije policiji. Sem pa že slišal, ja, da so v policijskih državah ljudje najsrečnejši, vsaj tako govorijo na njihovih državnih televizijah. S kandidatom za finančnega ministra prihajata še ena dobra in ena slaba novica. Glede na to, da prihaja v Vlado iz vplivnega kroga Save, bo to prvi finančni minister v zgodovini, ki dejansko ve, kdo stoji za skladom York. Zelo pa moti to, da si je očitno precej blizu z Matejem Naratom. Pojdimo še do enega ministra, prve brzostrelke te vlade. Priznam, to zaslišanje sem poslušal s spuščeno čeljustjo. Veste, kaj pravi gospod Šarec? »Slovensko vojsko bi reformiral v smeri teritorialne obrambe in gverilskega bojevanja.« Gverilskega bojevanja. Dobrih financ se torej loteva stečajni upravitelj, končno izboljšanih razmer v vojski pa se bo lotil nekdo, ki mu je pri srcu gverila. Da je stanje za našo varnost resno, naj vas prepriča tole izvajanje kandidata za obrambnega ministra gospoda Šarca, ko odgovarja na vprašanje glede potrebe po investicijah v obrambo. Citiram: »Glede nakupov orožja. Dva se lahko pogovarjata o zvrsti glasbe, ki jo imata oba rada, potem se pa lahko pogovarjata, ali je bilo kitare preveč ali je je bilo premalo, ali je boben preglasen, ali je noga na bobnu v redu ali ni. Če pa se pogovarjata nekdo, ki ima rad narodnozabavno glasbo, in pa nek rejver, se bosta pa težko strinjala, kaj je dobra glasba.« In tukaj imava midva podobne poglede. Verjamem, da ne verjamete, da je to res govoril. Tudi sam sem si moral dvakrat ogledati ta posnetek, in šele ko sem videl in slišal dvakrat, sem verjel, da je res to izrekel. Je pa kandidat, ki želi Slovensko vojsko usmeriti na področje gverile, zaključil zelo suvereno. Dejal je: »Kot kandidat mislim, da je bila predstavitev dovolj eksaktna.« Konec citata. Dovolite mi, da v luči vojne v Ukrajini, ob novih varnostnih grožnjah, spremenjeni geopolitiki, okrepljenem Severnoatlantskem zavezništvu, ki zahteva investicije v obrambo na ravni 2 % plus, 2 % plus, 2 % plus, res močno dvomim, da je Marjan Šarec pravi kaliber za ministra. Gospod Golob – žal ga ni tu ob tem moram spomniti na vaše besede z 2. izredne seje Državnega zbora, ko smo razpravljali o vašem mandatarstvu. Rekli ste, citiram: »Razvijali bomo vrline posameznika z enim samim namenom – da bo vsak lahko delal tisto, v čemer je najboljši. Ker takrat ko človek lahko dela tisto, v čemer je najboljši, družbi, ne samo sebi, družbi lahko največ da.« Bodite iskreni, gospod premier – Marjan Šarec obrambni minister v teh razmerah? Je za vas on tisti, ki lahko Vladi, Sloveniji največ da na področju obrambe? Res tako mislite? Glede na to, da bo finančni minister ena ključnih oseb nastajajoče vlade, mi dovolite še nekaj besed o njegovih načrtih. Kot veste, napoveduje nove davke. Obdavčil nam bo nepremičnine. Iskreno upam, da bo koalicija pri tem iskala čim širše soglasje znotraj Državnega zbora. Slovenska demokratska stranka bo naredila vse, kar je v njeni moči, da bo ta obdavčitev, če bo prišlo do nje, pravično odmerjena. Za vse, ne le za peščico. Iskreno upam, da ne bo ta davek postal skriti model nacionalizacije nepremičnin Slovenk in Slovencev. Kandidat Boštjančič je na zaslišanju dejal tudi neko zelo logično stvar, namreč da lahko zapravimo le toliko, kot zaslužimo. Na desni strani dvorane to ponavljamo že dolgo časa to od nekdaj podpiramo, na levi pa smo tako eksaktno in eksplicitno slišali prvič. Vprašanje, ki se mi postavlja, je, ali Luka Mesec tudi tako misli. Kandidat Boštjančič pravi, da bo minister za finance vrhovni kontrolor nad vsemi ostalimi ministrstvi in da to vlogo misli izvajati zelo resno. Vprašanje je, če se s tem strinja tudi podpredsednik Vlade. Novi finančni minister se tudi sprašuje, citiram: »Zakaj ne naredimo centra za Nato in iz tega ne naredimo biznisa?« Me zanima, če Luka Mesec to podpira. Zakaj referiram na gospoda Mesca? Zato ker je po predstavitvi kandidata za mandatarja prejšnji teden postalo očitno, da je koalicijsko pogodbo napisala stranka Levica. Zdaj pa: po zaslišanjih kandidatov, torej ta teden, konec prejšnjega tedna in začetek tega tedna, je postalo jasno še nekaj. Finančni minister je na primer dejal, da dobro pozna koalicijsko pogodbo, ampak … In je našteval stvari, ki niso v koalicijski pogodbi. Kandidat za zdravstvenega ministra, torej po besedah mandatarja mandatar v malem, je rekel: »Koalicijsko pogodbo lahko beremo na različne načine.« Ali pa kar gospod Golob, ki je rekel, da je zaradi spreminjajočih se razmer jasno, da gre samo za dokument, in da se bodo prilagajali glede na razmere v družbi. In dodal: »Vedno dajte ocenjevati načrte Vlade skozi zakonske predloge, ki pridejo v parlament.« Z drugimi besedami: koalicijska pogodba je že na dan, ko glasujemo o 15. vladi, mrtva črka na papirju. Kar je, ironično, glede na njeno vsebino dobra stvar. Stvar, ki vliva upanje, ki dejansko krepi vlogo parlamenta, saj se bodo barve, prave barve te koalicije pokazale šele prek zakonskih predlogov, ki jih boste vlagali oziroma ki jih bo Vlada pošiljala v parlament. Tu bo Poslanska skupina SDS igrala konstruktivno vlogo. Izkušnje in znanje, ki jih imamo, bodo lahko bistveno izboljšali nastajajočo zakonodajno materijo. Za koalicijske poslance pa velja ponoviti apel, da se zakoni sprejemajo v Državnem zboru in da moč vsakega poslanca izhaja iz glasov, ki jih je dobil od volivcev, ne od Vlade oziroma ministrov. In če boste v dvomu, ali podpreti dober amandma opozicije ali vztrajati na slabem predlogu Vlade, bodite pogumni, bodite v službi volivcev, ne svojega ministra. To vam ne nazadnje sugerira tudi predsednik Vlade dr. Golob. Saj veste, kaj je dejal 25. 5. po izvolitvi. Citiram: »Parlament ima v resnici večjo moč, samo da je ne udejanja.« Upoštevajte ta njegov nasvet in udejanjajte svojo vlogo zakonodajne veje oblasti. Na SDS lahko računate, da bomo skupaj podprli vse dobre predloge. Ker te vlade prosto po koalicijskem sporazumu ne moremo podpreti, ker so med ministrskimi kandidati takšni, ki res ne sodijo v ministrsko ekipo, in ker zaradi mrtve koalicijske pogodbe danes dejansko ne moremo vedeti, kako bo funkcionirala in v katero smer bo krenila 15. slovenska vlada, bomo v Poslanski skupini SDS glasovali proti ministrski ekipi, ki jo je izbral mandatar dr. Robert Golob. Bomo pa tudi v nadaljevanju podpirali vse dobre predloge, ki bodo prišli na poslanske klopi. Namreč,

Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane kolegice poslanke in poslanci, ostali prisotni! Pred Slovenijo so zahtevni izzivi. Ohlajanje gospodarstva, inflacijski pritiski, oskrba s hrano, z energenti, zagotavljanje varnosti. Zato potrebujemo trdno in stabilno vlado, vlado, ki jo bodo sestavljali izkušeni ministri, ki so strokovnjaki na svojem področju. Vprašanje pa je, ali bomo tako vlado glede na ministrske kandidate v resnici dobili. V Novi Sloveniji se bojimo, da ne. Zakaj? Zaslišanja kandidatov za ministre in ministrice so pokazala velike razlike med posameznimi kandidati. Nekateri so res pokazali svojo strokovnost in dobro poznavanje področja, imeli so jasno vizijo. Takšne kandidate smo v Novi Sloveniji podprli ali smo se pri glasovanju o njih zadržali. Žal, nekaterim kandidatom pa je primanjkovalo znanja in kompetenc, predvsem kompetenc vodenja. To res ni dobra popotnica za delo nove vlade, ki seveda ne bo imela lahkega dela. Pokazalo se je tudi, da očitno obstaja več verzij koalicijske pogodbe oziroma so jih posamezni kandidati na zaslišanju različno interpretirali. prihajalo skoraj do ključnih razlik v nekaterih ukrepih, predvsem pa v rokih, do kdaj bodo ukrepi implementirani. To se nam zdi problematično, kajti govorimo o pomembnih področjih, kot so uvedba novih davkov, spoštovanje mednarodnih zavez do EU in do zveze Nato, pokojninska, zdravstvena reforma in še kaj. To je slab signal in slabo sporočilo za gospodarstvo, pa tudi za državljane. V resnici ne vedo, kaj jih res in kdaj jih res čaka. V Novi Sloveniji smo zaskrbljeni zaradi nekaterih elementov koalicijske pogodbe in zaradi napovedi izrazito levega krila nove vlade, ki napoveduje nove socialistične eksperimente in tiho nacionalizacijo premoženja. V Novi Sloveniji mislimo, da kdor dela, mora od svojega dela dostojno živeti, kdor si je s trdim delom, svojim poštenjem ustvaril premoženje, si zasluži spoštovanje in pohvalo, ne ustrahovanja. V nadaljevanju izpostavljam tri področja, za katera v Novi Sloveniji mislimo, da jih vlada naslavlja napačno. Za bodočo koalicijo je očitno rešitev za prav vse probleme uvedba novega davka. Tak pristop je za nas problematičen, saj hromi delovanje gospodarstva in zavira ustvarjalnost podjetnih ljudi. Teh je veliko v Sloveniji. Pred nami je zahtevna jesen in ključen izziv prihodnje vlade bo zadržati gospodarsko aktivnost na visokem nivoju. Strašenje gospodarstva in ljudi z novimi davki gotovo ne pomeni nič dobrega. Pomeni upad gospodarske aktivnosti, manjše prilive v proračun, v pokojninsko in v zdravstveno blagajno. Za vlado to lahko pomeni velik problem že pri morebitnem rebalansu proračuna, za ljudi je pa to napoved varčevanja oziroma lahko manj socialnih pravic, slabša dostopnost do zdravja, manj investicij. To je lahko pot v razvojni krč Slovenije. Na to bi radi opozorili novo vlado. Ne strinjamo se s tem, da nova vlada nove finančne vire vidi samo v žepih državljanov. Optimizacija in racionalizacija delovanja javne uprave bi po našem mnenju morali biti med prioritetami te vlade, pa ju ne vidimo. V Novi Sloveniji nas skrbi odnos prihodnje vlade do dela, do ustvarjanja, do marljivosti in do podjetnosti, zato bomo odločno nasprotovali znižanju plač. Ne bomo dovolili, da se tiste, ki v proračun prispevajo največ, straši in blati v javnosti. Ne moremo pristati na tezo, da so plače, ki so malce nad povprečjem, kar po pravilu označene za visoke, nezaslužene, nepravične in jih je treba kar počez obdavčiti. Drugo področje je za Novo Slovenijo seveda zdravstveni sistem, ki zelo potrebuje hitre in kvalitetne spremembe. Ljudje potrebujejo zdravnika in ne stresnih testov. V NSi se sprašujemo, ali epidemija covida-19 res ni bila dovolj velik stresni test za zdravstvo. Kaj se nam mora še hujšega zgoditi, da bomo razumeli, kaj delajo v sosednjih državah? Zdravstvena reforma torej ne potrebuje stresnih testov. Z njo je treba začeti takoj, ne, tako kot je bilo rečeno, čez 18 mesecev. Kot sem že omenila, v državah Zahodne Evrope imajo kakovostne javne zdravstvene sisteme in že zdavnaj se je pokazalo, da socialistični pristop in centralno planiranje v zdravstvu ne delujeta. v zdravstvu ne delujeta. V slovenski zdravstveni sistem moramo prenesti preverjene sisteme iz naše soseščine, iz držav, po katerih se radi zgledujemo, Avstrija, Švica, Nemčija, Skandinavija. denar mora slediti pacientu, ki lahko samostojno izbira med izvajalci zdravstvene dejavnosti. Pacient obiska pri zdravniku ne plača iz svojega žepa, ampak to pokrije zdravstvena zavarovalnica,

Tretje področje, ki nas res skrbi. V času, ko v Evropi po 77 letih divja vojna in v Nato pristopajo države, kot sta Finska in Švedska, in ko Nemčija ustanavlja 100 milijard evrov vreden sklad za prenovo in modernizacijo oboroženih sil, v Sloveniji govorimo o gverilskih taktikah vojskovanja, obujanju teritorialne obrambe in o partizanskem načinu vojskovanja. To je res neresno, nevarno. V koalicijski pogodbi niti enkrat ni omenjena besedica Nato, čeprav predstavlja hrbtenico slovenske in evropske varnosti. Predstavljena stališča razvoja Slovenske vojske so v neskladju z evropskimi zavezami in zavezami do zveze Nato. Z njihovo neuresničitvijo bi postali zelo nekredibilen partner v mednarodni skupnosti. Zato Krščanski demokrati težko delimo občutke bodoče zunanje ministrice, da je to prava pot za povečanje ugleda in verodostojnosti slovenske zunanje politike. Takšni, strokovno vprašljivi načrti so za varnost Slovenije nevarni, za nadaljnji razvoj Slovenske vojske pa so lahko škodljivi. Zato na tem mestu ponovno pozivamo predsednika Vlade k temeljitemu premisleku o tovrstnih eksperimentih na področju naše varnosti. V Novi Sloveniji pa nismo samo kritični. Povemo, kaj mislimo, ampak na načelni ravni pozdravljamo tudi nekatere bodoče obljube bodoče vlade. Gotovo pozdravljamo zavezo za izvedbo regionalizacije Slovenije, da končno dobimo pokrajine in s tem zagotovimo skladen regionalni razvoj. Tudi zavezo, da se sredstev občinam ne bo zmanjševalo, temveč po potrebi tudi zviševalo, koncept, da bo v zdravstvu denar sledil pacientu in da bomo za odpravo čakalnih vrst uporabili vse proste kapacitete, kar je vendar logično in v Novi Sloveniji na to ves čas opozarjamo. Nekako tako se je na zaslišanju izrazil bodoči minister za zdravstvo. Pozdravljamo tudi nagrajevanje javnih uslužbencev po rezultatih dela, ne zgolj kot uravnilovko. V Novi Sloveniji se bomo zato potrudili, da bomo konstruktivna opozicija. Vendar bomo novi vladi predstavili jasno desnosredinsko alternativo. Prav tako bomo vladi gledali pod prste pri transparentnosti porabe javnih sredstev. Napovedali pa smo, da bomo dobre predloge podprli, tako kot smo podprli dobre ministre. Skrbi Skrbi pa nas, da bomo očitno na prve resne, predvsem pa sistemske predloge nove vlade predolgo čakali. Upamo, da se projekti, ki pomenijo razvoj in napredek Slovenije predvsem na področju zdravstva in varnosti, varstva starejših, ne bodo ustavili.

Hvala za besedo, spoštovana gospa predsednica. Spoštovane kolegice in kolegi! Dober mesec po tem, ko so se državljanke in državljani v večini izrekli za spremembe, ki naj se čim prej udejanjijo v političnem prostoru, je danes pred nami sklepno dejanje tega hotenja, glasovanje o novi slovenski vladi. To silno hotenje ljudi ni prišlo po naključju, temveč je tlelo dlje časa ter se 24. aprila izkazalo v večinski podpori levosredinskim strankam, zato da se končno sprosti nastali politični vakuum. Ta vakuum je namreč vase predvsem zaradi neodgovornega ravnanja odhajajoče vlade posrkal možnosti razvoja, lomastil po demokratičnih institucijah, medijih, civilni družbi ter res močno načel zaupanje v politiko. Najmanj, kar si ljudje za politiko želijo danes, so nadaljnji pretresi in destabilizacija, ker je bilo negotovosti zaradi epidemije in sedaj še tragične vojne v Ukrajini že same po sebi dovolj. In te pretrese je del politike želel uporabiti kot krinko, ki da bo prekrila slaba ravnanja. Pa je bilo ravno obratno, saj so nastale razmere le še dodatno razgalile stranpoti politike ter ustvarile civilnodružbeni tok glasnih zahtev po drugačnem, boljšem upravljanju države, za delo v dobro ljudi. Zavedanje, da smo danes tu prav zaradi naših državljank in državljanov, v službi njihovih potreb, izzivov in težav, mora biti in ostati vse dni dela v politiki naša prva zaveza. Le tako se bo lahko gradila boljša prihodnost naše države ter ponovno vzpostavilo skorajda že pokopano zaupanje. Pri vsem ostalem gre za nekakšne smerokaze, kako najbolje slediti tej skupni zavezi, torej delu za ljudi. Eden od teh smerokazov je koalicijska pogodba, ki predstavlja vezivno tkivo vsakokratne vlade. Koalicijska pogodba pa lahko služi svojemu namenu le, če med partnerji vladajo zaupanje, spoštovanje in zmožnost narediti korak nazaj, takrat ko pride do razhajanj. Veseli me, da smo v preteklih tednih vsi trije koalicijski partnerji sledili temu načelu ter v teku dogovarjanj koalicijsko pogodbo uspeli poenoti v ključnih vsebinah. Kot že rečeno, teh vsebin nismo postavili mi, pričakujejo jih od nas ljudje. Preveč je izzivov, da bi izpostavila vse, a naj le navedem nekaj ključnih prioritet in ciljev. In sicer: okrepiti javno zdravstvo, socialno in pravno državo; zagotoviti lepšo prihodnost mladim in dostojno jesen življenja starejšim; ustvariti pogoje za odprto, vključujočo družbo, ki sprejema različnost, ki sprejema kritiko; Slovenijo postaviti nazaj na mesto kredibilnega in zaupanja vrednega partnerja Evropski uniji in celotni mednarodni skupnosti. Gre za velike premike, ki jih ne bo mogoče realizirati z enkratnimi potezami, a z vztrajnim in trdnim delom so vsekakor dosegljivi. Politika ima sicer svoje zakonitosti, politiki pa različne, včasih ne prav dobre namene. Prav ti, da rečem ne tako dobri nameni, potem vodijo na pot izredno škodljivih praks, tudi v nenehnih iskanjih proceduralnih možnosti za blokade in za zavlačevanja. Te zadnje tedne bolj kot varovala pred slabimi potezami večine služijo onemogočanju tvornega dela v dobro vseh. A ob tem slavnostnem dogodku ne želim med vas vnašati nekega pretiranega pesimizma, še manj pa idealizirane predstave, kako bo poslej v ravnanjih nekaterih politikov prav vse drugače. Sem pa trdno prepričana, da jasen cilj, konkreten načrt in skupno prizadevanje prej ali slej izkažejo dobre rezultate ne glede na morebitna spotikanja. Spoštovane in spoštovani, pričakovanja ljudi so visoka in prav je tako. Zadnji, zelo intenzivni dnevi zaslišanj kandidatk in kandidatov za ministrska mesta so še enkrat več pokazali, da ima Slovenija domala na vseh področjih ogromno nakopičenih težav. A ti dnevi so izkazali tudi izjemno pripravljenost vseh kandidatk in kandidatov za trdo delo. Pokazali so, da jih bodo vodili izkušnje, znanje in nenazadnje izjemna angažiranost. Spoštovane in spoštovani, ne bo lahko, a verjamem, da bo iskrena namera stopiti s kolesja nenehnega političnega kaosa, ki smo mu bili priča v preteklih dveh letih, novi vladi dala potreben zagon tudi takrat, ko pridejo na videz nepremagljive ovire. Socialni demokrati bomo seveda soglasno podprli listo kandidatov za ministrice in ministre Vlade Republike Slovenije pod vodstvom dr. Roberta Goloba. Ob tej priložnosti vsem bodočim ministrom in ministricam, predsedniku Vlade ter celotni vladi želim dobro in uspešno delo. Hvala lepa.

Dober mesec od volitev v tako imenovanem rekordnem času dobivamo 15. vlado Republike Slovenije, ki ne nastaja v rekordnem času samo zaradi nekakšne kaprice, zaradi neke želje, ampak nastaja v rekordnem času tudi, ker na nek način to zahtevajo in terjajo razmere. Te razmere, te okoliščine so seveda družbenopolitične. Nekaj jih prihaja iz preteklosti, prihajamo iz dveh težkih let, ki so ju zaznamovale predvsem tri stvari. Prva: na mednarodni ravni oziroma globalno epidemija koronakrize, ki je v nekih ostrih in resnih razmerah trajala dve leti. Ti dve leti sta povzročili en kup težav, težav predvsem pri vsakem posamezniku, težav, ki so se izkazale kot resne težave z osebnimi krizami, ki prečijo celotno področje družbe, od naših najmlajših, šolajočih se do tudi starejših. Samo pomislite na porast družinskega nasilja, ki se je zgodil v teh dveh letih. Ti dve leti je v Sloveniji zaznamovala še ena stvar, in to je druga vlada v prejšnjem mandatu. Ta vlada je predvsem v prvem koraku zavozila najpomembnejšo nalogo, ki jo je imela, to je obvladovanje in upravljanje epidemije predvsem na prvi točki, to je na tisti točki, ko bi morala znati zelo jasno nagovoriti prebivalke in prebivalce te države, jih ne glede na to, kako resna je bila situacija z epidemijo, poskušati pomiriti in v sodelovanju z epidemiološko stroko v tem času sprejemati odločitve, ki bi dejansko prispevale upravljanju s to epidemijo. Ravno nasprotno smo v tem času dobili predvsem upravljanje z epidemijo kot krinko za druge načrte. Videli smo razgradnjo javnega servisa več kot leto trajajoče hiranje Slovenske tiskovne agencije in zlorabo represivnih organov, predvsem policije. Nekdo je prej dejal, da policije. Nekdo je prej dejal, da so ljudje srečni, ko deluje policijska država. Jaz mislim, da smo policijsko državo živeli zadnji dve leti in videli ste ljudi v solzah zaradi solzivca in zaradi vseh represivnih metod, ki jih je ta vlada izvajala prek policije. Ne nazadnje je v zadnjih nekaj mesecih celotno situacijo zaznamovala tudi vojna v Ukrajini, ki dejansko spreminja družbene razmere, ki je pokazala, kako hitro lahko napačna komunikacija histerizira ljudi. S tem mislim na neverjeten napad tudi na kulturo, na neke osnovne civilizacijske dosežke. Prehitro smo stopili v situacijo, ko smo začeli izganjati vse, kar je ruskega, kar je narobe. Po drugi strani pa seveda to povzroča neke drugačne razmere na svetovni ravni. Ravno danes lahko beremo, kako Ruska federacija ponovno grozi z eskalacijo konflikta. To so stvari, ki so se nabrale v dveh letih, seveda pa je pred nami še prihodnost, zelo kratkoročna, jesen, za katero s stoodstotno gotovostjo ne moremo reči, kaj nam prinaša. Se pravi, jesen prihaja z neko relativno negotovostjo, vemo pa z gotovostjo, da se moramo na, karkoli bo že prišlo, dobro pripraviti. Ena od ključnih stvari v teh pripravah so odzivi na draginjo, na povišane cene hrane in osnovnih živil, na povišane cene energentov, na povišane cene pogonskih goriv in na vpliv, ki ga bo imela ta draginja predvsem na naše prebivalke in prebivalce in na njihovo zmožnost soočiti se s to draginjo. Dejansko po veliki gospodarski krizi izpred dobrih 10 let sedaj doživljamo eno od največjih kriz kapitalizma po drugi svetovni vojni. Mislim, da je to zelo plastično prikazala prikazala ladja sredi Sueškega prekopa, ki je prekinila svetovne dobavne verige za kar nekaj časa. To je tudi točka, na kateri bomo morali razmisliti, kako preusmeriti naše gospodarstvo v neko bolj samooskrbno smer tako na področju energetike kot seveda tudi prehrane. V Levici v to vlado, v ta ministrski zbor pošiljamo dve ekipi. Prva je ekipa na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se bo morala spopasti predvsem z grožnjo revščine, ki sem jo že omenjal, in s splošnimi slabimi življenjskimi pogoji najranljivejših v tej družbi. Revščina je nekaj, kar v nobeni razviti državi ne more biti v ponos nikomur in v naši družbi preči praktično vse družbene skupine. Prizadene mlade, tiste, ki se prepogosto znajdejo v prekarnih oblikah zaposlitve, močno vpliva tudi na tiste, ki so zaposleni z nizkimi plačami, 23. plačnih razredov v javnem sistemu je pod minimalno plačo in se doplačujejo. Zaradi tega imajo ljudje nižjo osnovo, iz tega nižje dodatke in seveda tudi nižje prispevke. Pred revščino niso imuni niti upokojenci, ki so v bistvu ena od najbolj ranljivih skupin v tej družbi in najbolj dojemljivih za revščino, posebej upokojenke, ki živijo same. same. Ena od ključnih in glavnih nalog tega ministrstva ter seveda vlade kot celote bo moral biti zelo jasen in resen boj proti tej revščini in boj za ustrezno plačilo za opravljeno delo. Kot je naš kandidat za ministra Luka Mesec na zaslišanju dejal, bo minister za delo v tej vladi verjetno prvič v Sloveniji minister, ki bo v socialnem dialogu, ki bo nemudoma ponovno vzpostavljen, predvsem na strani tistih, ki delo dajejo, se pravi organiziranega dela in sindikatov. Druga ekipa, ki jo pošiljamo v to vlado, je ekipa ministrstva za kulturo. Ministrstvo za kulturo, ki je tudi resno občutilo posledice teh zadnjih dveh let, ko se je pokazalo, na kakšnih trhlih temeljih pravzaprav stoji celoten sektor in kako dolgo je bil zanemarjan. Tu bo seveda ena od prioritet ravno reševanje posledic koronakrize. pokazalo, kako problematična je ureditev s samozaposlenimi v kulturi in kako napačno percepcijo ima naša družba do kulturnih delavcev, ki jih na žalost prepogosto jemlje kot ljudi, ki opravljajo svoje delo kot nekakšen hobi, in kot da ne gre za pravo delo. Ampak ne imenujemo jih zastonj kulturni delavci. To so ljudje, ki delajo v kulturi, ki delajo v umetnosti, ki pač to delo opravljajo profesionalno in delajo. Pomemben poudarek bo tudi na kulturni infrastrukturi. Ministrica je obljubila, da ne bo pozabila niti na ljubiteljsko kulturo, na kulturno dediščino in predvsem kot ključno misel, da bo kulturo postavila nazaj v središče družbe.

ki je v naših očeh eden od ključnih sistemov v tej državi. Ta sistem mora ostati javen, in če pravilno interpretiramo besede kandidata za ministra, bo ta vlada naredila vse, da v tem javnem zdravstvu zadrži zdravnike, in bo tudi dala vse od sebe, da bodo ti zdravniki opravili vse svoje delo v okviru svojih zavodov, in s tem seveda tudi zelo jasno razmejila popoldansko delo zdravnikov, ki opravljajo delo v zasebnih ordinacijah. To je po naši oceni tudi eden od glavnih razlogov, zakaj se soočamo že dolga leta, če ne desetletja s pretiranimi čakalnimi dobami. Kot zadnje še ključno področje, ki sem ga tudi že omenil, okolje in energetska tranzicija. To je verjetno ena od ključnih tem, ki bi morala biti prva na dnevnem redu po celem svetu v vseh v vseh procesih odločanja, kjer je dejansko nek načrt, ki bo moral biti zelo hitro – seveda že zamujamo – postavljen predvsem za prihodnje generacije. Zdaj mislim, da je že vsem jasno, da nam je voda že krepko stekla v grlo in brez odločnih ukrepov in akcij ne bomo uspeli zaustaviti tistega, kar nam grozi in je preteče praktično že za vogalom, in to je podnebni zlom. zlom. V nasprotju s tistim, kar smo sicer danes poslušali, je koalicijska pogodba s svojimi usmeritvami, kot jo je poimenoval predsednik Vlade, podlaga za nek nov družbeni dogovor. Tako jo tudi v Levici razumemo. In če se bomo vsi osnov in zastavkov tega novega družbenega dogovora držali – to velja tako za predsednika Vlade, bodoče ministrice in ministre kakor tudi nas poslanke in poslance – seveda v dialogu s civilno družbo, mislim, da bodo dosežki tega novega družbenega dogovora nekaj, kar bo postavilo in trasiralo pot za boljše življenje vseh nas. To je nekaj, kar smo dolžni ljudem. Mislim, da so ljudje na zadnjih volitvah zelo jasno povedali, kakšne so njihove prioritete. Verjamem, da smo v to koalicijsko pogodbo relativno natančno zapisali, kaj so te prioritete, kaj so pričakovanja ljudi v tej državi in česa si več ne želijo. Ta družbeni dogovor bo moral biti postavljen v naslednjih mesecih in potem grajen do konca mandata, seveda s pogledom v prihodnost. V Poslanski skupini Levica bomo celoten ministrski zbor potrdili in mu želimo predvsem

Prvi je k razpravi prijavljen kolega Aleksander Reberšek, pripravi se kolegica Eva Irgl. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Novoizvoljeni vladi in predsedniku Vlade, ministrom, ministricam iskreno čestitam in jim želim vse dobro. Če bo šlo dobro vam, če bo šlo dobro slovenski vladi, bo šlo dobro tudi slovenskim državljanom, kar verjamem, da si vsi v tem hramu demokracije tudi iskreno želimo. Bi pa rad povedal nekaj drugega. Po tem, ko smo v času prejšnje vlade ves čas delali in imeli za sabo res konkretne rezultate, imamo rekordno najnižjo brezposelnost, po desetletjih smo resnično poskrbeli za naše najšibkejše državljane, gradi se praktično po celi Sloveniji, cestna, železniška infrastruktura, po 17 letih smo začeli graditi prve domove za starejše, občinam smo povečali povprečnine, ne nazadnje pa smo povečali plače vsem našim zaposlenim državljanom, rešili smo status vojaka, status gasilca, Slovenijo smo uvrstili na mednarodni zemljevid. Zakaj vam zdaj to pravim? Zato ker smo ves čas s strani opozicije KUL poslušali, kako bodo oni to delali drugače. In resnično delate drugače, ravno to zdaj tudi dokazujete. Sprašujem se, ali ste kandidatke in kandidati za ministre sploh kdaj sedeli za isto mizo. Ste se kdaj sploh skupaj pogovarjali? Ali ste kandidatke in kandidati za ministre sploh kdaj sodelovali pri pisanju koalicijske pogodbe? Bil sem recimo na zaslišanju enega ministra, ki je tako vneto in lepo govoril o 30-urnem delavniku, bil sem pa tudi na zaslišanju drugega ministra, ki je rekel, da je to v tem času povsem nerealno. koalicijsko pogodbo ste zapisali, da boste ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovane, minister, kandidat za ministra pravi drugače. V koalicijsko pogodbo ste zapisali, da boste prepovedali, da bodo zdravniki delali popoldan, minister pravi, da bo drugače to naredil. Ne nazadnje smo brali v medijih pompozne naslove, da se morajo ob inflaciji dvigovati tudi plače in pokojnine, a v istem šusu boste ukinili Zakon o dohodnini, ki vsem našim zaposlenim ljudem prinaša višje plače in ne nazadnje tudi pokojnine. Minister Minister za finance na zaslišanju že uvodoma sam pove, da ne bo govoril tistega, kar je v koalicijski pogodbi, ampak da bo podal svoje osebno mnenje. Z vsem spoštovanjem, jaz imam občutek, da delujete kot nek razglašen orkester. Govori se eno, v koalicijski pogodbi je zapisano nekaj drugega, delali pa boste, če boste sploh delali, nekaj tretjega. Spoštovane državljanke, državljani, danes bomo dobili novo slovensko vlado, ki bo, kot kaže, začela z višanjem davkov. V prejšnjem času, v prejšnji vladi smo veliko poslušali o strahovladi, kako je opozicija KUL govorila, da mora biti državljane strah te naše uspešne vlade, ki ima za sabo res dobre rezultate. Danes je zgodba povsem drugačna. Ljudi je resnično strah, kaj prihaja. S strahom zrejo v prihodnost, ko nonstop govorite o višanju davkov. In to je resna zadeva. Ne želim biti zdaj tule črnogled ali karkoli, ampak dejstvo je, spoštovane državljanke, državljani, danes bomo dobili novo vlado – svetujem vam, da se primete za denarnico. Največji kiks oziroma dva največja kiksa, če lahko temu tako rečem, te vlade sta sigurno Marjan Šarec in Alenka Bratušek. Mislim, da so jima volivci na zadnjih volitvah jasno pokazali in povedali, kje jima je mesto. Predsednik Vlade se je seveda odločil drugače in ju povabil v svojo ministrsko ekipo. Vendar kako boš s starimi obrazi nekaj delal povsem drugače? Pa saj vemo, kako so delali drugače. Čisto vse besede Marjana Šarca slovenskemu gasilcu so popolnoma odveč. Ta najhitrejše sestavljena vlada bo vsakemu slovenskemu gasilcu vzela 650 evrov na leto. Za piko na i pa bodo človeka, ki je vrgel puško v koruzo, postavili na prvo mesto na ministrstvu za obrambo. V teh razmerah, v tej situaciji ne vemo, kaj lahko pričakujemo. A je pametno, da damo takšnega človeka tja? Jaz mislim, da ne. In še več, minister za delo bo postal nekdo, ki sploh nima izkušenj v realnem sektorju. Z vsem spoštovanjem, njegova prva zaposlitev je poslanec Državnega zbora. Gospa, ki se je trudila Slovenijo v tujini umazati, bo sedaj postala zunanja ministrica. Tanja Fajon je bila kot evropska poslanka bistveno več časa v Sloveniji kakor v Bruslju. Takrat ko pa je bila v Bruslju in je spregovorila, pa bi bilo boljše, da bi bila v Sloveniji. Na ministrstvo za infrastrukturo se bo, kot kaže, slej ko prej vrnila kraljica aneksov. Vsi vemo, kdo je to – Alenka Bratušek. Državljani, še enkrat, se še držite za denarnice? Bodoča ministrica za notranje zadeve bo za varnost svojih občanov poskrbela tako, da bo najprej odstranila ograjo na naši južni meji, poslanstvo policije pa vidi v tem, da so ljudje srečni. In v tej državi bodo najbolj srečni ravno naši kolesarji. Za njih bo poskrbela bodoča ministrica za pravosodje, ker jim bo odpisala kazni. Seveda pa to ne bodo edini srečni državljani. Tudi na Metelkovi 6 bodo zelo srečni. To bo ena izmed prioritetnih nalog nove ministrice za kulturo. Še bi lahko našteval, pa vendar, za grande finale predsednik Vlade v tej državi postane nekdo, ki v svojem predvolilnem času jasno in glasno napove: »Zvišal vam bom davke, znižal vam bom plače.« Pa to je neverjetno! V imenu svobode boste jemali ljudem. Jaz sem prepričan, z vsem spoštovanjem, da ko bo ta vlada začela delati, nihče več v tej državi ne bo plesal. Pa se vrnem zopet na začetek. Kakorkoli že, želim vam vse dobro. Ker če bo šlo dobro vam, bo šlo dobro tudi Vladi in našim državljanom. Za konec pa samo eno napoved, ker obstajata samo dve možnosti. Prva je ta, da Levica ne bo dolgo zdržala v tej vladi. Ali druga, da državljani ne bomo dolgo zdržali pod to vlado, v kateri je Levica. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Eva Irgl, pripravi se kolegica dr. Mirjam Bon Klanjšček. Samo en komentar bi podala. Kolega, dajte vseeno biti malo bolj strpni v svojem govoru pa ne žaliti ljudi, ki niso tukaj prisotni oziroma se ne morejo braniti. Izvolite, kolegica Eva Irgl. SDS):** Hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Danes bom dobili novo, že 15. vlado Republike Slovenije. Stara se torej poslavlja, od volitev naprej je lahko opravljala le še tekoče posle. Je pa v dveh letih, to pa mislim, da je prav, da povemo na tem mestu, naredila izjemno veliko za razvoj Slovenije in sploh v situaciji, v kakršni smo se znašli, peljala ukrepe, ki so resnično pomagali tako turizmu kot gospodarstvu, torej podjetnikom, in seveda tudi ranljivim skupinam in ostalim prebivalcem, še najbolj pa, če lahko izpostavim, upokojencem. Tukaj bi se jim zato želela na tem mestu [zahvaliti], tako vladi, vsem ministrom kot tudi vsem tistim, ki smo delali v Državnem zboru zadnji dve leti in lahko rečem, da smo res garali, sploh v Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, kjer smo dejansko obravnavali skorajda vse tako imenovane protikoronske pakete. Seje so trajale tudi pozno v noč, tudi do jutra. Skratka, tukaj bi se želela vsem zahvaliti za res dobro opravljeno dobro Tako kot sem si ves čas želela, da ta vlada, ki sedaj odhaja, dela v dobro Slovenije, da dela v dobro ljudi, si želim, da bo tudi nova vlada delovala v tej smeri. Se pa bojim, kot sem že ob imenovanju kandidata za predsednika Vlade povedala, da bomo imeli nek problem v zvezi s tem, zlasti če si preberemo koalicijsko pogodbo. Zagotovo pa se lahko zahvalim tudi v imenu mnogih državljank in državljanov, ki so nedvoumno občutili razvoj Slovenije pod sedanjo vlado. Žal pa je bila propaganda, da se jo za vsako ceno zruši, bolj pomembna kot

ki ne nazadnje omogočajo tudi socialno državo. Vi pa jih žal ne slišite, kar lahko jasno razberemo iz koalicijske pogodbe. Še enkrat bom rekla, še naprej uvajate socializem oziroma socialistični eksperiment, ki pa je povsod propadel, če se ne motim na zadnje na Šrilanki. na Šrilanki. Moder politik bi se moral iz tega kaj naučiti, ideološki politik pa bo seveda vztrajal do bridkega konca in bo za vsako ceno želel dokazati, da se to da, da bo to dejansko uspešno, pa čeprav vedno znova potem ugotovimo, da te zadeve propadejo. Osebno tega ne morem razumeti, takšnega načina, tudi zaradi tega, ker imate pravzaprav idealno pozicijo. Imate največ glasov v parlamentu, mislim, da odkar je ta država, in bi jih res lahko modro in pametno realizirali. Vi pa se – zdaj ne vem, ali je res sovraštvo tako močno ali pa zaradi česarkoli drugega – greste neko politiko, ki jo diktira stranka, ki je komaj prišla v parlament, torej stranka Levica, z neko svojo radikalnostjo in tudi preživetimi idejami. Še enkrat, žal mi je, da zapravljate svoj politični kapital za neke vrste eksperiment. Zdaj pa bi se želela nasloniti na dve zaslišanji, glede na to, da sem kot poslanka tega državnega zbora prisostvovala dvema, kandidatke za ministrico za zunanje zadeve in kandidata za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Če se najprej malo ustavim pri zunanji politiki oziroma kandidatki za zunanjo ministrico, lahko rečem, da je na hearingu nedvomno izbirala zelo lepe stavčne strukture. Zelo lepe, mislim, da je vložila kar precej časa v to. Ampak ni pa odgovorila niti eno, ampak res niti na eno konkretno zastavljeno vprašanje s strani poslank in poslancev. Se mi zdi, da sploh na zunanjepolitičnem področju pa že moraš imeti bolj izdelano idejo o tem, kako boš državo predstavljal navzven.

obisk Berlina, če se ji bo uspelo za to dogovoriti. Ni odgovorila recimo na vprašanje, ali bo vodila prorusko politiko. Mene to zelo zanima in mislim, da tudi vse državljanke in državljane zanima. Zanima pa tudi Evropsko unijo, ali bo vodila prorusko politiko. Še več, gospa kandidatka je odgovorila, da med Putinom in Zelenskim izbere mir. Kdo se ne bi strinjal? Mir. Mir je, bom rekla, tisto, kar si vsi želimo in k čemur bi morali vsi stremeti. Kdo torej ni za mir? Filozofsko, moralno, etično je torej zelo dobro povedala, ni pa se opredelila. Zanimivo, kajne? Ni se opredelila med Zelenskim in Putinom. Ona je rekla, da izbere mir. Ja, to je na nek način najlažje. Ampak mi bi pa radi vedeli, ker v tem primeru lahko mislimo, da bo dejansko izvajala prorusko politiko, ker se ni jasno opredelila. Ni odgovorila na to, kaj meni glede dviga odstotka za Nato na 2 % in več. Tudi na to ni odgovorila, ni imela odgovora. Ni odgovorila glede face-savinga s Putinom. Nekdanji minister za zunanje zadeve je postavil nekaj zelo konkretnih, odličnih vprašanj, ki definirajo neko politično delovanje, po tem lahko spoznamo, kam bo šla neka politika, ampak ona ni bila sposobna na to odgovoriti. Ni odgovorila, zakaj v koalicijski pogodbi ni vsebine glede prehrambne ogroženosti in varnostne situacije zaradi Ukrajine. Pa jaz vem, da tudi vi, ki sedite tukaj, in tisti, ki nas spremljate doma pred ekrani, veste, da so to zelo pomembna vprašanja in da morajo državljani vsaj približno vedeti smernice, v katero smer bomo šli. To je danes zagotovo ključna prioriteta. In ne nazadnje, govorila je o ugledu Slovenije v tujini. Ugled Slovenije v tujini je prav zaradi, bom rekla, odličnega delovanja sedanjega oziroma še malo pa bo nekdanji, nekdanjega ministra za zunanje zadeve na zelo visokem nivoju. Se pa bojim, da če smo mi delali vključujočo zunanjo politiko, pa tudi na notranjem področju, da se bo sedaj začela bolj izključevalna zunanja politika. Kar pa mene osebno zelo skrbi. Če se ustavim še pri kandidatu za ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kandidat za ministra se je predstavil včeraj pred matičnim odborom. Ampak kandidat za ministra bo v nadaljevanju pravzaprav prevzel vodenje ministrstva za solidarno prihodnost. Ko sem ga poslušala, mi je bilo v trenutku jasno, zakaj se je odločil raje za solidarno prihodnost kot pa za garaško delo na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zaradi tega ker se je videlo umanjkanje vsebine, ki ga bo na nek način lažje prekrival na ministrstvu za solidarno prihodnost. Zanimivo je bilo tudi to, to to sem že tudi na zaslišanju povedala včeraj, da ga je to kar malo razburilo in je povedal – verjamem, da ni želel tega ravno izreči na glas, ampak ko smo razburjeni, navadno povemo po resnici stvari, kar butnejo iz nas ven – kandidat za ministra za delo je prostodušno priznal, da bo pa to še bolj naporno ministrstvo, da bo on potreboval celo več kot leto dni samo zato, da ga bo sploh vzpostavil. Si vi predstavljate? Vi isti sapi pa je govoril, kak ob zgradil 25 tisoč novih stanovanj. Kdaj? Eno leto in pol bo samo usmerjal svoje sile v to, da bo sploh vzpostavil ministrstvo, ekipo na ministrstvu in tako naprej. In to se vam zdi dobra prihodnost? Lahko, da je solidarna. Lahko, da je solidarna z nekaterimi, ni pa dobra, ker ne obeta. Ni obetajoča se prihodnost, tako bom rekla.

ocenjuje se navadno potem delo ministrov po tem, kar bodo dejansko pokazali. Jaz vsem skupaj želim, da boste svoje delo dobro opravljali, je pa prav, da opozorimo na nekatere pasti, ki so in so nakazane zlasti že v koalicijski pogodbi. Še enkrat predlagam državljankam in državljanom, da si jo v celoti preberejo, in potem bodo videli, s čim imamo opravka. Kljub vsemu pa upam, da se bodo vmes nekatere stvari postavile na svoje mesto in boste spoznali, da so nekatere stvari znotraj tega nore, in boste dejansko uvideli, da je potrebno delati v dobro ljudi in v dobro Slovenije. Najlepša hvala.